Зареєстровано 343 народні депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, 17 січня цього року Верховна Рада України проголосила 14 березня Днем українського добровольця. І сьогодні ми вперше відзначаємо це свято. Весною, влітку 14-го року добровольчі батальйони врятували незалежність України. Міжнародний воєнний злочинець Путін, готуючи збройну агресію проти України, здається, врахував все, окрім незламного духу українського народу, українських добровольців, українських волонтерів. Добровольчі батальйони зірвали плани агресора. Добровольці стали ідеологічною основою для відродження Збройних Сил України. Дякую вам, дорогі побратими, за вашу мужність, за вашу жертовність, за вашу готовність у найскладніші часи стояти в обороні України. Сьогодні багато добровольців з різних батальйонів тут з нами, в залі, багато з них прийшло в військовій уніформі. Давайте разом привітаємо їх, наших добровольців. Слава Україні!

Також сьогодні день народження народних депутатів: Владислава Вікторовича Бухарєва, Сергія Олександровича Фаєрмарка і Юрія Анатолійовича Шаповалова. Привітаємо наших колег з днем народження. Колеги, першим питанням в нас є складення присяги народним депутатом України. обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Буглака Юрія Олександровича включеного до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Буглак Юрій Олександрович. Будь ласка.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

Юрій Олександрович, у нас сьогодні стоїть питання про розподіл депутатів по комітетах, тому прошу вас чимшвидше визначитись з комітетом, в якому б ви хотіли працювати, щоб регламентний комітет міг підготувати рішення, щоб ми сьогодні нарешті змогли вирішити питання тих депутатів, які не розподілені по комітетах. І важливо, щоб всі депутати, які ще не розподілені по комітетах, сьогодні ми змогли Верховною Радою України прийняти рішення.

Сьогодні згідно 25 статті Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв, повідомлень. І я прошу представників фракцій та груп груп провести запис на виступ. Будь ласка, всі фракції, групи, прошу провести запис на виступ. Прошу записатись.

Від "Партії "Відродження" Біловол Олександр Миколайович, будь ласка.

Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Ми, представники депутатської групи "Відродження", два останніх тижні працювали в округах і працювали в комітетах Верховної Ради, тому напрацьовано дуже багато відповідальних законопроектів один із них, який є 6141, який ми пропонуємо розглянути Верховній Раді, де пропонується встановлення мінімального посадового окладу тарифної ставки залежно від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це потребують всі державні службовці для того, щоб встановити соціальну справедливість і люди мали отримувати достойну заробітну плату. Другим основним питанням, яке нам задавали виборці, це питання співпраці нашого уряду з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні в засобах масової інформації лунають знову такі речі, що Міжнародний валютний фонд вимагає підняття пенсійного віку, питання стоїть продажу сільськогосподарських угідь. Тому ми, депутатська група "Партія "Відродження", сьогодні вимагаємо від міністра фінансів, від голови Національного банку прийти і доповісти парламенту, які сьогодні пріоритети встановлює Кабінет Міністрів і яка співпраця буде налагоджена з Міжнародним валютним фондом. На всіх зустрічах, які ми проводили з нашими виборцями вони задавали нам питання медичної реформи і створення госпітальних округів. На сьогодні це питання дуже важливе, тому що ріст захворюваності, 68 відсотків наших громадян сьогодні хворіють на серцево-судинні захворювання, друге місце займає онкологія. І на сьогоднішній день те, що Міністерство охорони здоров'я нав'язує зверху створення госпітальних округів, не враховуючи думку обласних рад, місцевих рад, районних і сільських, це призведе до до серйозного колапсу. Тому закликаємо Міністерство охорони здоров'я, закликаю всіх своїх колег ще раз відповідально підійти до цього питання розглянути і врахувати ті основні моменти, які сьогодні вимагають наші виборці. Тому що інфраструктура доріг, неналежне медичне обслуговування, медичне обладнання, сполучення… міжавтобусне сполучення не дають можливості створювати такі госпітальні округи і надавати ту ефективну медичну допомогу. Сьогодні я хотів би зупинитися ще на тих питаннях, які задавали нам наші виборці, це питання тих свят. Ми якраз так співпало, що працювали на округах переддень 8 березня, тому я хочу звернутись до депутатського корпусу, до всіх наших колег з Інституту пам'яті, що встановлення національних свят – це пріоритет і прерогатива уряду і Верховної Ради. І сьогодні питання 8 березня, 9 травня – це питання не декомунізації. Величезна повага до жінки, а переважна більшість жінок сьогодні працюють в органах виконавчої, законодавчої влади, у всіх сферах життєдіяльності нашої країни, і окрасою нашого парламенту є жінки. закрити цю проблему і віддати ту дань поваги до жінки, до матері, яка сьогодні є самою найдостойнішою, самою найвпливовішою не тільки у нас у країні, а й у світі. Дякую вам за увагу. Дякую вам. Від "Народний фронт" Максим Бурбак – голова фракції "Народний фронт". Будь ласка. 10:14:37 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги! Шановний народе України! Вчора в декількох містах України пройшли пікетування органів державної влади. Розумію, що громадяни мають право висловити своє бачення і своє відношення до дій влади, але хотів би зауважити, що в деяких містах простежується те, що за цими пікетами стоять політики, які роблять все для того, щоб розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Політики, які безвідповідально, роблячи такі дії, вони відпрацьовують те, про що мріє Путін у Кремлі: розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. 100 років пройшло від подій, які й призвели до унеможливлення розвитку української держави як самостійної. Тому вважаю, що нам треба всі ці питання вирішувати політично на цьому майданчику у Верховній Раді, а не розхитувати ситуацію в Україні. Подивіться, в моїх рідних Чернівцях дуже швидкими темпами було скликано засідання Чернівецької міської ради, де було прийнято рішення в раді, де зараз більшість складає команда Дмитра Фірташа, які роблять все для того, щоб розхитати ситуацію в Чернівцях, які роблять все для того, щоб Чернівці не відбулося як європейське європейське сучасне місто. Тому я впевнений, що дії поліції, я хочу нагадати всім, що всіх пікетувальників, яких вчора було затримано, вони вже вийшли спокійно пересуваються теренами в Україні. По-друге, я вважаю, що дії поліції були виваженими, чіткими і діяли відповідно до чинного законодавства щодо дій в зоні антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, чи є в когось право бути понад законом? Немає такого права. Дуже багато політиків дуже полюбляють робити селфі з поліцією, але зараз ставлять себе понад поліцію. То, я впевнений, що вчора було зроблено все для того, щоб ситуація діяла в рамках чинного законодавства. По-друге, минулого тижня відбулися перші слухання у Міжнародному суді ООН у справі "Україна проти Росії". Розпочато ще урядом Яценюка процес підготовки позовів до Росії виходить на стадію слухань у міжнародних судах. Сьогодні всі можливості держави – юридичні, дипломатичні і наші депутатські – повинні бути спрямовані на позитивний результат у Міжнародному суді ООН. Сьогодні першим питанням порядку денного стоїть питання щодо ратифікації зони вільної торгівлі з Канадою. Хочу нагадати, що цю угоду було підписано Прем'єр-міністром Яценюком, а потім продовжено її впровадження в життя урядом Гройсмана. І сьогодні ми повинні поставити остаточну крапку в цій кропіткій роботі для того, щоб ринки Канади, де є дуже потужна проукраїнська діаспора, були відкриті для нас для того, щоб ми могли відновлювати нашу економіку і виходити на нові виходити на нові ринки збуту для того, щоб диверсифікувати наше постачання. Тому впевнений, що політична відповідальність повинна бути тут у цій сесійній залі і не дамо право безвідповідальним політикам розгойдувати ситуацію в Україні. Дякую.

Шановні колеги, я дуже прошу, щоб зараз в сесійній залі у нас панував, будь ласка, порядок. Шановний пане Вілкул, у вас перфектна українська мова. Будь ласка, я дуже прошу відійти всіх, я прошу всіх відійти від трибуни і дати можливість представнику "Опозиційного блоку" виступити. Я хочу звернутися зараз, до речі, до пана Юрія від "Народного фронту", від "Народного фронту". Цієї п'ятниці… Шановний пане Юрію, шановний пане Юрію від "Народного фронту"! (Шум у залі) Шановні колеги, цієї п'ятниці була ситуація, коли представник від "Народного фронту" виступав з трибуни російською мовою. Я прошу всіх колег ходити на п'ятничні засідання і чути, що тут відбувається. Так само, як представник Радикальної партії: виступав російською мовою – і перейшов на українську. один до всіх закон, або, будь ласка, давайте шанувати один одного. До виступаючого, в свою чергу, я прошу, звертаюся, щоб ви виступали державною мовою. Дуже дякую. Да, будь ласка, ввімкніть мікрофон.

Я не відключаю мікрофон. Дивіться, я хочу звернути увагу зала зараз сесійного. Цієї п'ятниці представник "Народного фронту" виступав російською мовою з трибуни. Все було тихо, спокійно і таке інше. Якщо ми зараз говоримо про те, що всі виступають тільки державною мовою, я звертаюсь до всіх виступаючих, будь ласка, але я прошу нікого не порушувати порядок з залу і не перебивати нашого шановного виступаючого. Будь ласка, пане Вілкул, у вас перфектна українська. Прошу вас, будь ласка.

коли сталась дискусія з того приводу, я вніс законопроект, що всі виступи на засіданні Верховної Ради України можуть вестись тільки державною мовою. З того приводу, я бачу, продовжуються дискусії. І тому, колеги, я зараз даю доручення регламентному комітету вже в середу розглянути цей законопроект, щоб ми змогли його винести чимшвидше на порядок денний сесії і законодавчо закріпити той факт, що на засіданнях Верховної Ради України можуть виступати лишень державною мовою. (Шум у залі) Я прошу, щоб усі фракції парламенту з цього приводу провели дискусії. І я сподіваюсь, що усі фракції парламенту підтримають цю ініціативу, і ми зможемо в найближчі дні законодавчо врегулювати Колеги, я можу розраховувати на підтримку залу? Отже, ми законодавчо все врегулюємо, і законодавчо ми цю двоякість вилучимо. І я сподіваюсь на підтримку всього залу. Зараз до слова запрошується…

Чи хтось сумнівається у цьому залі, що в нас іде і триває агресія з боку Кремля? Я думаю, що ні. Чи хтось сумнівається в цьому залі, що Кремль наразі веде цю агресію не тільки на лінії фронту, а веде її всередині нашої країни: інформаційно, економічно і політично? Тому, коли ми говоримо про блокаду, яка була організована, перш за все ми маємо чітко розуміти, кому на руку вона працює. А на руку вона працює терористам і загарбникам. І тепер відносно подій, які сталися вчора. Ситуація, коли значно зросла ймовірність проведення терористичних актів в зоні проведення антитерористичної операції, українська поліція звернулася до людей, у яких була знайдена зброя, з проханням її здати. На що отримала відмову. І ви знаєте, у мене виникає декілька питань. Якщо ми говоримо, що зброя була зареєстрована, то звідки взялися гранати? Наскільки я знаю українське законодавство, вони не можуть бути зареєстровані. Друге питання: чому там не було політиків? І чому вони підставляли ветеранів, які щиро вірять в ідеї? Третє питання: чому там було дуже багато судимих попередньо? І ви знаєте я б хотів ще звернутися і звернути вашу увагу відносно тих подій в облрадах, які також сталися вчора і сьогодні вночі. Хтось дуже хоче відкрити на повну внутрішній фронт і розкачати ситуацію. Але знову давайте задамо дуже просте питання: кому це вигідно. А відповідь дуже проста. І я думаю, ніхто в цьому залі не сумнівається, що це вигідно агресору перш за все. Чи ми маємо це робити? Ні. Ми маємо бути єдині в боротьбі проти агресора. І наостанок. Чи підтримую я боротьбу проти контрабанди? Звичайно, підтримую. Ми всі маємо чітко об'єднатися для того, щоб жодна контрабанда не пройшла через лінію фронту. Але, коли ми говоримо про те, що під загрозу попадає економічне зростання, коли ми говоримо про те, що під загрозу підпадають робочі місця, зарплати і пенсії, то тут, я вважаю, ми маємо чітко розставляти пріоритети. Дякую за увагу. Від "Волі народу" – Мельничук Сергій. Будь ласка. Шановний український народе! Пане Голово, шановні колеги! В першу чергу хочу привітати всіх добровольців зі святом! Всіх тих, хто в 2014 році пішов захищати Україну, хто до цих пір захищає. І прошу зараз прекратити балаган і тих, хто загинув, почтити хвилиною мовчання. Прошу встати всіх.

Дякую. В продовження. Півтора місяці вже триває блокада на Донбасі. Я не буду вдаватися, які економічні збитки ця блокада веде державі Україна, але я хочу помітити, з чого це все почалося. А почалося це все з першого дня конфлікту. Контрабанда вона як була до війни, вона так і залишається. І весь конфлікт – це на тому, що зараз іде конфлікт інтересів деяких політичних і економічних структур, які намагаються на цьому нажитися. Але біда в тому, що деякі народні депутати і деяка політична сила вирішила підняти собі дивіденди на крові людей, які загинули, і на людських долях. Тому що вже втрачено десятки тисяч робочих місць і десятки тисяч будуть втрачені. Ворог використав це для введення так званих паспортів "ЛНР","ДНР". Незаконні військові формування фактично будуть націоналізовувати все те українське, яке залишилося там. І подалі-подалі відстороняти від нас український народ, який зараз знаходиться на підконтрольних територіях. Я веду до того, що ми маємо об'єднатися. Об'єднатися в цій залі і вирішувати все тут, в парламенті, а не ходити і підбурювати бійців-добровольців, тих, хто дійсно вірять в це, звати їх з собою, звати і піднімати, і розхитувати ситуацію в країні. Але я вірю в те, що ні один із тих політиканів, які їздили на фронт і піднімали… Ні один із них не піде так, як я і інші бійці, не поведуть їх проти ворога перед бронетехнікою. Вони будуть сидіти в кращому вигляді в теплушках, в кафешках, барах, у Фейсбуці, а у гіршому заведуть в "котли" і здадуться ворогу. Слава Україні! Від фракції "Самопоміч" – Березюк Олег Романович. Пане Олег, будь ласка. Вельмишановний пане Голово! Вельмишановні пані і панове! Після вчорашнього нападу влади на добровольців, як подарунок і привітання з Днем добровольця, ми до сьогоднішнього дня не можемо мати інформацію про місце перебування Павла Валерійовича Герасименка, 25-річного добровольця з бойового "Айдару", який загубив ногу під Металістом. Ми вимагаємо, СБУ і МВС, негайно подати інформацію, що відбувається з цією людиною і хоча б привітати його з Днем добровольця. Ця країна потребує реальної стабільності, але не стабільності найвищого регістру, яка встановлюється на цвинтарі колоніальної держави, а стабільності розвитку, стабільності опору, стабільності руху від колонії до власного дому. Вчора сталася екстраординарна ситуація: власна держава виступила проти власних людей, які виконують функцію держави замість неї, функцію оголошення економічних санкцій проти проти держави-агресора, яка окуповувала і окуповує українську територію, і нищить українську незалежну державу політично і економічно. Вчора держава сказала: "Ні! Ми не будемо з вами говорити, ми вас принизимо, ветерани війни, і захистимо інтереси 3-4 українських олігархів, які служать агресору". Це не зрада, це просто політична орієнтація на деспотію. Вчора влада виступила проти власних людей. А скільки годин уряд потратив для того, щоб вести перемовини з тими людьми, які замість нього працюють? Напевно, точно обмаль. Більше часу було витрачено і годин на організацію вчорашньої операції, як принизити людську гідність і гідність ветерана української армії, який прийшов по позову серця, а не наказу міністра оборони в 14-му році захищати країну. Що робити? Країна потребує стабільності. Уряд має негайно вступити в переговори з людьми, які виконують його функції; уряд має негайно звільнити всіх, кого вчора заарештував; уряд має негайно звільнити міністра внутрішніх справ та керівника антитерористичного центру. Чому? Тому що влада вчора привела до дестабілізації українську державу. Це справа, яка дестабілізує українську державу і спонукає до внутрішнього конфлікту. Цій державі цього зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. А цей парламент повинен не запхати голову в пісок і розказувати про втрачені робочі місця, які давно втрачені під окупацією для української економіки, а визнати реальність і помогти уряду, і визначити, що у нас є окуповані території, прийнявши Закон про окуповані території. Весь український народ сьогодні, в тому числі 86, якщо не більше, міських рад допомагає уряду і визнало блокаду…

Перш за все я хочу привітати всіх добровольців із їхнім днем, який сьогодні вперше відзначається в Україні. Коли три роки тому розпочалася російська агресія, коли банда Януковича, недобитки якої досі сидять в цьому залі і мають змову з нинішньою владою, саме тому і сидять, так от коли ця банда Януковича знищила спецслужби, знищила армію, знищила обороноздатність країни, першими, хто стали на захист країни, це добровольці. Молоді хлопці і дівчата, добровольці, волонтери, які прямо з Майдану пішли на фронт у складі добровольчої батальйонів, хто – самостійно, хто шукав будь-які можливості, в тому числі і в складі нашої фракції: Дмитро Лінько, Ігор Мосійчук, Андрій Лозовий – це ті люди, які з першого дня були на фронті і допомагали фронту. Тому я хочу низько вклонитись і подякувати всім добровольцям, всім волонтерам, всім нашим захисникам вітчизни, прикордонникам, військовослужбовцям, Національній гвардії, усім тим, хто захищає країну. Честь вам і хвала! Водночас, я хотів би прокоментувати ті події, які вчора відбулися на сході. Я хочу заявити офіційну позицію фракції Радикальної партії і мою особисту як лідера нашої політичної сили. Ми категорично проти застосування сили у стосунках із учасниками блокади на Донбасі. Ми вважаємо, що коли влада використовує силу – це найгірше, що може бути. Треба використовувати не силу, а треба шукати компроміси, треба переконувати один одного і домовлятися, і площадка для прийняття рішень має бути тут, Ми вважаємо, що парламент і ми вимагаємо від голови парламенту поставити і сьогодні прийняти рішення про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню вчорашніх подій Ми вимагаємо від парламенту невідкладно прийняти Закон про окуповані території, визнати очевидні речі і унормувати це питання на законодавчому рівні. Ми пропонуємо парламенту прийняти Закон про переміщення товарів через лінію зіткнення і припинити наглухо будь-яку контрабанду, будь-які зловживання, будь-яку торгівлю, якої не може бути. Але водночас, ми повинні пам'ятати, що там, на окупованій території, живуть українці, наші люди і завдання української держави підтримати, допомогти і зробити все, щоб звільнити цих людей. Ми вимагаємо від влади не використовувати зброю проти українців, не йти брат на брата тому що від цього виграє виграє тільки ворог. Українці мають бути спільні, єдині, у нас один ворог – це російський агресор! Коли ми разом, ми здолаємо будь-якого ворога, коли ми розрізнені – ворог здолає нас. Дякую. Отже, всі бажаючі виступили. "Батьківщина", а чому не записалися? (Шум у залі) Записувалися, просто не спрацювала система. Я просто на цьому наголошую, щоб було все чесно, я вірю, що не спрацювала система. І запрошую до слова від "Батьківщини" Юлію Володимирівну Тимошенко. Сподіваюся, на другий раз таких технічних збоїв не буде. Будь ласка. Шановні колеги, вчора 13 березня сталася безпрецедентна за своїм безправ'ям і приниженням обставина, подія. Силові структури України, без сумніву, за дорученням Президента держави пішли силовими заходами проти ветеранів АТО, проти добровольців, які блокували торгівлю на крові і заробляння мільярдів гривень для окупантів для того, щоб діяти проти України і захоплювати Україну. 13 березня – це знаковий день, тому що 13 березня в свій час, коли тільки починалася окупація Донбасу, була покладена перша українська жертва. Дмитро Чернявський, "свободівець", який загинув саме тому, що, коли вони вийшли на мітинг по захисту України і українського Донбасу, саме силові структури України здали цих людей і внаслідок того, що вони їх здали, ця людина була просто розтерзана, зарізана. І так само вчора силові структури пішли проти українців, проти українського народу, тому що не ветерани лише блокували торгівлю на крові. Торгівлю на крові блокувала вся Україна, яка не погоджується з тим, що українська влада заробляє на війні, а не припиняє війну. Я хочу звернути вашу увагу на правовий аналіз, який зробив екс-суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін, чесна, віддана Україні людина, відносно цих обставин. Він чітко описав, що згідно із статтею 8-біс Римського статуту Міжнародного кримінального суду, лінія фронту не може перетинатися заінтересованими особами з метою торгівельної діяльності, постачання матеріалів, обладнання, сировини чи товарів. І саме це робила українська влада: прямо порушувала Римський статут. І тому не ратифікується Римський статут в цьому залі, бо вони хочуть заробляти на війні, а не боротися з війною і не припиняти її. Також Віктор Шишкін написав, що відповідно до частини першої статті 17 Конституції України захист суверенітету є обов'язком кожного громадянина, а не лише держави. І в разі, якщо посадовці, органи влади не виконують свої функції по захисту України, то це зобов'язані робити громадяни. І тому наші ветерани АТО, наші добровольці, які блокували торгівлю на війні, вони захищали Україну, а злочинцями є та влада, яка реально заробляє гроші на смерті… І саме тому наша фракція "Батьківщина" вимагає, по-перше, відповідальності першої особи держави, яка дала розпорядження, команду розправлятися з нашими атошниками, які блокували торгівлю на війні. По-друге, негайно прийняти Закон про окуповані території. І, по-третє, нам потрібно всім народом стати на захист припинення торгівлі з окупованими територіями. Або звільняємо Україну, або даємо… 10 секунд, завершити, але 10 секунд. ТИМОШЕНКО Ю.В. … або даємо сьогодні корумпованій владі війну використовувати в своїх цілях і ніколи її не закінчувати. Шановні колеги, виступи від депутатських фракцій і груп завершені, але перед тим як перейти до порядку денного є заява від двох фракцій: "Народний фронт" і Радикальної партії Ляшка. Вони змінюють перерву на виступ від трибуни, це три хвилини. І я запрошую від двох фракцій до виступу народного депутата Андрія Тетерука і після того переходимо до порядку денного. Будь ласка, друже Андрій. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Шановний український народе! Маю честь від імені представників добровольчих підрозділів у парламенті привітати з Днем українського добровольця. В перші найважчі дні російської агресії саме добровольці стали на захист рідної землі і зруйнували підступні плани Кремля про швидке захоплення України. Саме українські добровольці своєю відданістю країні, мужністю, рішучістю забезпечили державі час на відновлення української армії. Розпочавши захист країни за покликом серця, добровольці стали ідейним стрижнем оновлених силових структур в Збройних Силах України, Національній гвардії, Національній поліції, Службі безпеці України та інших силових структурах. Велика вам шана і низький уклін від українського народу! Багато військових операцій увійшли в історію України: бої під Савур-Могилою, оборона Луганського та Донецького аеропортів, Дебальцевська операція і бої під Іловайськом. Чимало тих, хто боронив країну отримали поранення або віддали найцінніше – своє життя. Звертаємось до Президента Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України своїм указом встановити День вшанування пам'яті загиблих захисників України. Пропонуємо визначити цей день 29 серпня як день, коли українське військо зазнало найбільших втрат, але перед обличчям смерті жоден воїн не склав зброю і український прапор. Тоді не тільки ворогу, але всьому світові ми продемонстрували незламність української нації. Вшанування пам'яті – це наш обов'язок перед загиблими, їхніми родинами і всім українським народом. Слава України! Героям слава! (Оплески) Шановні колеги, переходимо до порядку денного і ми розпочинаємо нашу роботу, роботу з ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Це, без перебільшення, історичний та важливий документ для посилення економіки України. З моменту набуття чинності угода відкриває для українських експортерів 98 процентів канадського ринку товарів. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари з України до Канади будуть негайно скасовані. Також, що важливо, угода сприяє розвитку кооперації у сфері авіабудування. довгостроковій перспективі передбачається збільшення постачання високотехнологічного обладнання та промислових товарів з високою доданою вартістю. Ця угода також передбачає надання Україні технічної допомоги для покращання доступу українських товарів на ринок Канади та допомоги для розвитку аграрного комплексу. Колеги, за Верховною Радою фінальне рішення, щоб угода змогла запрацювати. Цього чекає увесь український бізнес, і я сподіваюсь, ми зможемо гуртом об'єднатися і прийняти це рішення Отже, переходимо до питання ратифікації, проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою я прошу колег підтримати розгляд за скороченою процедурою. Я дам всім представникам фракцій виступити і пропоную розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. У залі віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, який, власне, підписав 11 липня 2016 року дану угоду. За-169 Рішення прийнято. І я запрошую до слова Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича. Будь ласка, пане Степане. Шановні колеги, всім доброго дня! Мені приємно бути в цій залі, побачити вас. І тим більше, сьогодні розглядаються дуже важливе питання – про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, шановні запрошені, представники канадської громади українців! На ваш розгляд вноситься проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Законопроект передбачає ратифікацію про вільну торгівлю між Україною і Канадою, яку Президент уповноважив мене підписати 11 липня 2016 року в місті Києві. Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою закладає правові засади режиму вільної торгівлі між Україною та Канадою. Хочу підкреслити, що Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою це перший документ після Угоди про асоціацію з ЄС, який охоплює ринок такого широкого масштабу. Угода про вільну торгівлю відкриває можливості для українського бізнесу. Угода також продовжує переорієнтацію українських підприємств на всі ринки, окрім російського. Разом із тим, хочу сказати, що майбутня угода стане дієвим інструментом для суттєвого нарощення обсягів торгівлі товарами і виправити дану ситуацію. Я хочу також сьогодні подякувати пані Христі Фріланд, пані Микольській, пану Ващуку, Шевченко, пані Гопко і всім головам комітетів, які підтримали і провели велику роботу, яку ми сьогодні підтвердимо своїм голосуванням. Шановні народні депутати, враховуючи, що законопроект спрямований на підвищення ефективності розвитку національної економіки, прошу прийняти його за основу і в цілому. Дякую. Дякую, пане Степан. І я запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань... у закордонних справах Гопко Ганну Миколаївну. Будь ласка, пані Ганна. Доброго дня, шановні українці! І хотілося б приєднатися до всіх привітань із Днем добровольців і подякувати їм за їхню важливу роботу в захисті територіальної цілісності, суверенітету України. Сьогодні ми розглядаємо ратифікацію Угоди між Україною і Канадою про вільну торгівлю, це надзвичайно важливий крок, оскільки Канадою – це потужний ринок, який щорічно імпортує нам майже 420 420 мільярдів доларів США і це для нас унікальна можливість залучення додаткових інвестицій для розвитку бізнесу. Прогнозується, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у середньостроковій перспективі збільшиться принаймні на 36 36 мільйонів доларів, плюс 56 відсотків щорічно. І нам дуже важливо також сьогодні згадати тих українців, які знаходяться в Канаді, українську діаспору, за всі їхні зусилля, зокрема політика Канади щодо посилення санкцій проти Російської Федерації. І хотілося б також подякувати і канадійському уряду за ту фінансову, за ту допомогу у військових навчаннях, і сказати, що ратифікація цієї угоди, яка уже ратифікована 15 лютого Нижньою палатою парламенту Канади, а також в Сенаті в другому читанні, залишилось третє читання і підпис, я дуже сподіваюся, що після цього це буде величезний поштовх для збільшення торгівлі. Хотіла б принагідно подякувати уряду України, пану Кубіву, пані Наталії Микольській, яка зараз разом із Прем'єр-міністром і делегацією перебуває в Туреччині. уряду України наступних угод про вільну торгівлю: з Ізраїлем, з іншими країнами – для того щоб диверсифікувати експорт України, зважаючи на ту непросту ситуацію, яка в нас є із державою-агресором Російською Федерацією. І хочеться також сказати, що ця угода – це надзвичайно можливий доступ на ринки Північної Америки. Канада є країна Великої сімки. Також для нас це надзвичайно поштовх і сигнал для інших інвесторів, але все буде залежати від здатності українського парламенту ефективно працювати і шукати компроміси… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка… Завершили, так? Дякую. Шановні колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти. Прошу записатись.

Дякую. Виступаючи від імені фракції "Батьківщина", я хочу зразу заявити, що фракція "Батьківщина" підтримуватиме ратифікацію Угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Канаду і Україну пов'язують мільйони людських контактів. В Канаді знаходиться одна з найбільших потужних, впливових українських громад, більше мільйона українців проживають в Канаді. Канада була першою країною, яка підтримала державну незалежність України і визнала її. Канада сьогодні є одним з авторів надання військової допомоги Україні, підготовці українських військових і ми повинні бути вдячні за це. В той же час я хочу сказати, що рівень товарообігу між нашими країнами не відповідає тим високим політичним людським контактам, які існують між нашими країнами. 246 мільйонів доларів всього минулого року був товарообіг між Україною і Канадою. Нагадаю, що Канада є однією з країн "Великої сімки", так от якщо порівняти товарообіг України з країнами "Великої сімки", Канада на останньому місці серед країн "Великої сімки" з товарообігом, нагадаю, 246 мільйонів доларів. Отже, будемо сподіватися, що ратифікація цієї угоди, її набуття чинності, а також робота цієї угоди приведе до суттєвого підвищення товарообігу між нашими країнами. Дякую за увагу. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Порошенко Олексій Петрович, будь ласка. 10:54:30 ПОРОШЕНКО О.П. Шановні колеги, шановний головуючий, фракція партії "Блоку Петра Порошенка" буде, звичайно, підтримувати ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Канадою. Згідно з положеннями цієї угоди Канада скасує мито на понад 90 відсотків українського експорту. Експерти очікують збільшення існуючих поставок українських товарів до Канади на більш, як 40 мільйонів доларів щорічно, і це мова іде виключно про зростання існуючого експорту. Звісно в сприятливих умовах з'являться і нові гравці ринку, тобто загальні цифри, я сподіваюсь, будуть ще вищими. Крім того, український аграрний сектор отримає технічну допомогу із Канади для підвищення рівня конкурентоспроможності наших продуктів, така допомога принесе користь Україні не лише в двосторонніх відносинах із Канадою, а, звичайно, і з відносинами з нашими контрагентами по всьому світу. Ця угода має величезне значення для української економіки, вона відкриває новий ринок і буде стимулювати вітчизняного виробника. Звичайно хочеться подякувати від фракції "Блоку Петра Порошенка" за сумлінну роботу Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Першого віце-прем'єр-міністра пана Кубіва, команду Микольської. І закликаю всіх голосувати за цей надзвичайно важливий законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії – Галасюк Віктор. Будь ласка.

які допомагають збільшувати наш експорт. Але я хочу наголосити, що ця угода це лише можливість, а не гарантія створення нових робочих місць і збільшення українського експорту. Чому? Тому що сальдо торгівельного балансу з Канадою для України, на жаль, стабільно від'ємне. Ми значно більше купуємо в Канаді, ніж продаємо туди. Виправити це можна тільки за допомогою Експортно-кредитного агентства яке, на жаль, уряд досі не створив і проти створення якого виступає Національний банк і Гонтарєва. Подивіться на Експертно-кредитне агентство Канади. Завдяки цій інституції Канада створює понад 60 мільярдів доларів США ВВП на рік. Це співставна з усім ВВП, з усією економікою України. Тому нам треба вчитися у Канади захищати свої національні інтереси, захищати власного громадянина. І не тільки в цьому нам треба вчитися у Канади. Подивіться на умови цієї угоди. Вони передбачаються виключення з режиму вільної торгівлі для експорту деревини. Про що мова? Про те, що Канада може забороняти експорт лісу-кругляка. Більш того, я вам скажу, що Канада це зробила ще в 1906 одна з перших в світі запровадила заборону обмеження на експорт лісу-кругляка, яка в різних формах діє до сьогоднішнього дня. Тому нашому уряду, нашому Міністерству економіки треба не просто підписувати цю угоду, а створювати Експортно-кредитне агентство, зберігати мораторій на експорт лісу-кругляка, не намагатися ганебні афери реалізовувати. І перш за все дбати про українського громадянина, про українського виробника та експортера. Тоді буде економічне зростання, зарплати і пенсії для українців. А це й потрібно в інтересах держави.

Ми дуже уважно прочитали текст цієї угоди та матеріали, які додаються, а також дуже уважно прослухали усіх, хто виступав з приводу цієї угоди. І таке враження, що багато виступаючих живуть у якомусь паралельному світі. Тут вживалися такі терміни, як "величезне значення для української економіки". І навіть такий малозрозумілий і маловідомий термін, як "диверсифікація". Шановні колеги! Якщо прочитати додаток до цієї угоди, то там говориться, що внаслідок її ухвалення експорт з України зросте майже на 3 мільйони доларів. Це краплина у морі. Для порівняння. За оцінками, внаслідок блокади сполучення з неконтрольованими територіями український експорт цього року знизиться на 3,5 мільярди доларів! Не мільйони, а мільярди. Це в тисячу разів більше! За останні 3 роки взагалі український експорт зменшився на Мільярдів, не мільйонів, доларів або вдвічі. Що стосується цієї угоди, то нічого поганого в ній немає. Але уряду і більшості в нинішньому парламенті слід припинити займатися у такому обсязі піаром і почати робити реальні кроки для зростання українського виробництва та українського експорту. Дякую. Будь ласка, від "Народного фронту", дві хвилини, Бурбак. Хто буде виступати? Михайло Хміль, будь ласка. Потім – "Самопоміч". Шановний пане головуючий, шановні колеги народні депутати! Я хочу сказати, що фракція "Народного фронту" однозначно буде підтримувати проект ратифікації про зону вільної торгівлі з країною Канадою. Хочу нагадати, що процес, який нині вилився в готовий документ, а саме в ратифікацію про зону вільної торгівлі між Канадою, розпочався майже два роки назад під керівництвом тодішнього уряду Арсенія Петровича Яценюка, який підписав першим тоді угоду, початок цієї угоди, з Прем'єром Канади в Канаді. Велике дякую треба сказати так само Наталії Микольській. Окремо подяку треба висловити так само Українсько-канадській торговій палаті, яку очолює Зенон Потічний, і всім тим, хто долучився до реалізації цього проекту. Ми говоримо про те, що товарооборот з Канадою складає всього 249 мільйонів доларів. Але саме ця цифра має нас насторожити і докласти максимум зусиль, щоб ми вийшли на суттєво більший товарооборот і експорт в тому числі. Диверсифікація експорту – це те, що має стати головним в нас. Ми говоримо про невелике зростання, можливо, експорту саме в Канаду, але нам треба так само говорити про нашу… модернізацію нашої промисловості, щоб наші товари відповідали стандартам як Європейського Союзу, так само і світового рівня. Нам треба розбудовувати всі необхідні інституційні установи для того, щоб збільшувати експорт нашої продукції, в тому числі і працювати і над експортно-кредитним агентством. Фракція "Народного фронту" однозначно голосує "за" і всіх… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Завершили, так? Дякую. Від "Самопомочі" Олена Сотник, будь ласка, дві хвилини. Очевидно, що ми підтримуємо угоду з нашим давнім партнером, з країною, яка насправді за останній час, за останні три роки, коли ми боролися проти агресора, чи не найбільше нам допомогла. Це і гуманітарна допомога це мільйони гривень допомоги нашим військовим, це експертна допомога. Я не можу не згадати як під час фактично символічного голосування проти проведення чергової сесії Міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі чи не єдина Канада та Австралія були країни, які стояли поруч з нами і були проти цього. Ми їм за це вдячні. Ми маємо визнати, що ця угода це є більше символом, це є символом, в першу чергу, не для влади української, це є символ для українського народу, символ того, що наш партнер нас підтримує і символ того, що він залишається з нами, не дивлячись ні на що. Так, ми маємо підтримувати відносини, торгівельні відносини з достойними партнерами. Але припинити ці торгівельні відносини з агресором,

Що робить парламент? У вас є план боротьби з агресором? Ми вимагаємо здійснити цей план, бути достойними наших партнерів і союзників, і почати вже Україні і українському парламенту боротися з агресором, прийняти Закон про окуповані території, визнати "ЛНР", "ДНР" терористичними організаціями і припинити обманювати людей і прикривати ситуацію, трагічну ситуацію з агресією такими подібними голосуваннями, голосуваннями, вони зараз цього не вирішать. Тому ми закликаємо реалізувати український план і підтримувати відносини з достойними торгівельними партнерами. Дякую. Дякую, шановні. Всі бажаючі виступили. Отже, я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити в зал депутатів.

момент, коли влада почала силові дії проти розгону блокади торгівлі на крові. Тому що ті події, які відбувалися вчора, свідчать що у декого просто мозги відсохли від бабла, від цих корупційних, олігархічних схем і вони втратили не тільки здоровий глузд, а і почуття самозбереження, розпочавши агресивні дії проти ветеранів. Тому в цій ситуації ми вважаємо, що це – перехід межі. Ми вважаємо, що вчорашня нічна реакція людей в Києві, в Чернівцях, в Луцьку, у Вінниці свідчить про те, що терпець народу уривається. І сьогодні ми вимагаємо конкретних чітких дій від парламенту. Негайно в парламент має прибути міністр внутрішніх справ, голова СБУ для того, щоб дати відповіді, що вчора відбувалося. І я впевнений, що парламент має приймати, в тому числі і кадрові рішення. Ми також впевнені, що має бути негайно поставлений на розгляд наш законопроект, який вже два роки лежить в парламенті, про заборону торгівлі з тимчасово окупованими… торгівлі з тимчасово окупованими територіями. І негайно парламент має припинити цю ганебну практику, яка там відбувається. І ми закликаємо не ховати голову в пісок, а нарешті, почати приймати рішення в інтересах української нації, бо інакше народ скаже своє слово і дехто позаздрить долі Януковича. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Будь ласка. Колеги, зараз буде голосування, займіть робочі місця. я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою (№ 0120) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати колеги. Голосуємо.

Рішення прийнято. Колеги, я невідкладно підпишу цей законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Вітаю наших колег, які прийшли підтримати наш зал в цьому рішенні. І, очевидно, що голосували проти цієї угоди ті, що не бажають добра Україні. І я впевнений, цим, ми зробили ще один крок, важливий для незалежності економічної нашої держави. Вітаю, колеги, закон закон прийнятий. Переходимо до наступного питання порядку денного – це ще одна ратифікація: проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург (номер 0125). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати за скорочену процедуру. Будь ласка.

Дякую. Рішення прийняте. До доповіді запрошується Олександр Данилюк, міністр. Міністр фінансів Олександр Данилюк, Всіх вітаю! Шановний Андрію Володимировичу! Шановні народні депутати та присутні! Вашій увазі пропонується проект Закону України про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал. Проект закону підготовлений з метою виконання внутрішніх державних процедур, необхідних для того, щоб конвенція та протокол набрали чинності у стосунках між двома країнами. Необхідність укладання конвенції і протоколу пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Люксембургу, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції. По-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом і, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. Тому зазначені конвенція і протокол сприятимуть уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від сплати податків, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Тобто стимулюватимуть двосторонню економічну діяльність. Це особливо важливо стосовно України, оскільки є чинне податкове законодавство, передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх міжнародних угод. Тому, крім того, конвенція та протокол спрямовані на усунення податкової дискримінації, створення механізмів щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Люксембургу шляхом встановлення процедур взаємного узгодження… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. ДАНИЛЮК О.О. Забезпечення обміну податковою інформацією. Суб'єктами виконання конвенції і протоколу є Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Іонова Марія Миколаївна. Будь ласка, пані Марія.

і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування. На нашу думку, ратифікація Конвенції протоколу до неї сприятиме уникненню подвійного оподаткування суб'єктів господарювання України та Люксембургу, які отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також у вигляді дивідендів, процентів та роялті не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Ратифікації конвенції і протоколу також сприятиме взаємному зменшенню податкових перешкод для торгівлі та закордонних інвестицій та запобіганню ухиленню від сплати податків. Згідно з висновком Комітет Верховної Ради України з питань бюджету законопроект може призвести до зміни показників доходу бюджету в наступних бюджетних періодах та може набрати чинності згідно із законодавством. запобігання і протидії корупції законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства та не містить корупціогенних факторів. Тому Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції вважає за доцільне ратифікувати Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал. Таке рішення також узгоджується із висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка: два – за, два – проти. Прошу провести запис.

Сьогодні вранці мною та Ніною Петрівною Южаніною була проведена зустріч з міністром закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, на якій ми проговорили всі ті суперечливі питання, які виникали до цієї ратифікації. хочу зазначити, що потрібно підтримувати таку ратифікацію, адже вона дозволить запобіганням ухилення від сплати податків, усунення податкової дискримінації, створить механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Великого Герцогства Люксембург шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спірних питань. І, що не мало важливо, забезпечити обмін податковою інформацією. Ратифікація Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і Протоколу створюватиме перш за все сприятливі умови для інвесторів України та Люксембургу. Що таке інвестори для України? Це значне збільшення робочих місць в умовах масового безробіття, це поліпшення інфраструктури,

Прошу, кажіть у мікрофон. на доходи у вигляді, наприклад, дивідендів – 15,5, для роялті – 10,5, для процентів – 10,5, якщо це банківська позика. Але при голосуванні за неї, при її розгляді потрібно враховувати той факт, що саме особливістю Люксембурга є наявність в цьому герцогстві анонімних акціонерних товариств з акціями на пред'явника. Невідомо, хто є кінцевим бенефіціарним власником таких товариств і, відповідно, хто контролює банківський рахунок і гроші, які на ньому є. Дійсно, Люксембург за останні роки приєднався до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових спорах. Це сталося в 2016 році і до Глобального форуму ОЕСР з питань прозорості та обміну податкової інформації. Але ці документи стосуються в першу чергу питань трансфертного ціноутворення і п'ятого кроку BEPS. Нам же потрібний обмін інформацією без застережень, без врахування, без вимоги національного податкового інтересу чи банківської таємниці. І я хочу вам зацитувати, саме в протоколі міститься така стаття, яка дозволяє розкривати будь-яку інформацію, в тому числі про бенефіціарного власника, і неможливо посилатися на те, що ця інформація належить банку або іншій фінансовій установі, призначеній особі номінальному власнику. Тому, безумовно, потрібно підтримати цю конвенцію разом з протоколом до неї, виключно з тих міркувань, що там повний і беззастережний обмін інформацією, податковою інформацією і банківською інформацією. Ми нарешті дізнаємося про власників тих рахунків анонімних акціонерних товариств, які є, мають своє коріння з України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від Радикальної партії – Ляшко Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. За оцінками американського ЦРУ з України за минулі пару років вивели до 20 мільярдів доларів в офшори. Міністр фінансів Данилюк – один із чотирьох осіб, включно з Президентом Порошенком, Прем'єром Гройсманом і головою Національного банку Гонтаревої, які нещодавно підписали таємний меморандум новий з Міжнародним валютним фондом. Ви берете мільярд доларів кредиту, розказуючи про те, що немає можливості можливості утримувати гривню без кредитів Міжнародного валютного фонду, покривати дефіцит державного бюджету і вирішувати інші нагальні питання нашої країни. Водночас, ви нічого не робите для того, щоб перекрити "офшорні дірки". Ви з України виводите десятки, сотні мільярдів доларів, обкрадаючи

таємно від українців підписувати ці документи? Чому ви як міністр фінансів України не вийшли щойно на цю трибуну і не продемонстрували цей документ? Не поінформували українців, не поінформували парламент, які домовленості досягнуті. Ми живемо в демократичній державі, ваш уряд сформувала компрадорська парламентська коаліція, але це не значить, що ви від українців повинні ховати правду. Тому, пане Данилюк, я вимагаю від вас як від одного з тих, хто підписав вирок Україні, на жаль, не своєю кров'ю ви підписали цей вирок, а кров'ю українців ви підписуєте ці вироки, я вимагаю від вас оприлюднити цей меморандум і припинити дурити українців, і не продавати землю, обкрадаючи селян, перетворюючи їх на батраків, не піднімаючи пенсійний вік і перекрити "офшорні дірки". А то понабиралися кредитів "як сучки блох" замість того, щоб наводити порядок всередині нашої…

Шановні колеги, коли ми критикуємо уряд і звинувачуємо у профнепридатності, ми також направляємо свої пропозиції. У "Батьківщини" є чіткі пропозиції, як наповнити дохідну частину держави, у "Батьківщини" є чіткі пропозиції, як зупинити цю економічну стагнацію. Насамперед, ми говоримо про те, що одним із механізмів є механізм деофшоризації. І ми запропонували українському парламенту підтримати пакет законопроектів, який чітко виводить з офшорів і повертає в українську економіку, оздоровлюючи оздоровлюючи її, активи наших бізнесменів і наших олігархів. Що пропонується в положеннях даного законопроекту, внесеного урядом України? Значить, перше – Конвенцію між урядом України та урядом Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування, яка була підписана ще урядом України 1 вересня 1997 року, і другий – Протокол між урядом України та урядом Люксембургу про внесення змін до такої нератифікованої конвенції, який був підписаний урядом Гройсмана 30 вересня 2016 Значить, ставки податків на ратифікацію, запропонованої Конвенції з Люксембургом, є тотожними ставкам, визначених у Конвенції з Республікою Кіпр, підписаною в 2012 році Януковичем. На жаль, в обох конвенціях міститься корупційні статті щодо звільнення від оподаткування холдингів. І, друге, Протоколом 2016 року от Конвенції 1997 року пропонується виключити дві одіозні норми, які містяться у пункті 3 статті 10 та у статті 28. Тому наша пропозиція: направити законопроект до уряду на доопрацювання. "Батьківщина" не буде голосувати за даний закон… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги, ми переходимо через хвилину до голосування. Є ще бажаючі виступити? Добре. Одна хвилина Левченку, одна хвилина Матвієнков, Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. В цій залі кожного пленарного дня ми чуємо від представників коаліції, ми чуємо від представників влади, від міністрів, від інших високопосадовців, що немає грошей. Немає грошей на школи, немає грошей на лікарні, немає грошей на дороги, немає грошей на пенсії, немає грошей на нормальні мінімальні заробітні плати, ні на що в державі немає грошей, ні на що немає грошей в бюджеті. Але при цьому у нас до сих пір діє Угода з Республікою Кіпр, при цьому мільярди виводяться через трансфертне ціноутворення, при цьому діють колосальні корупційні схеми, при цьому немає податків на розкіш. замість Кіпр пропонують Люксембург, щоб у нас тепер був новий Кіпр, Кіпр, тільки не острів, а маленька країна в середині Європейського Союзу. Це абсолютно неприпустимі речі, це продовження офшорних махінацій… 10 секунд завершити. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Це продовження абсолютно легального виведення мільярдів з України, наслідком якого є зубожіння переважної більшості українського населення. Верховна Рада… Долженков, одна хвилина. І, колеги, через дві хвилини буде голосування. Прошу заходити в зал і запросити депутатів в зал. Будь ласка. 11:24:30 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую. Шановні колеги, у мене дуже велике прохання фахівцям (в лапках), які зараз розмірковують щодо доцільності укладення чи неукладення угод про уникнення подвійного оподаткування, не розводити в залі балаган. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування це загальносвітова практика. Всі країни підписують зазначені конвенції. Але якщо прочитати до кінця, а не тільки назву цієї конвенції, це не означає звільнення від оподаткування. резидент, який отримав дохід іноземний, звільняється в іноземній країні або сплачує певну частину податку, але при цьому різницю він доплачує на території України. Не потрібно плутати Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з ухиленням від оподаткуванням на території України. Шановні колеги, колеги, це непрофесійно, як мінімум. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз Ірина Геращенко, 1 хвилина, і переходимо до голосування. Прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, пані Ірина. Дякую. Колеги, дозвольте, я з місця буду. З приводу цієї конвенції. Абсолютно справедливо зазначили колеги-виступаючі, які говорили про те, що це рамочна конвенція, яку Україна має з багатьма іншими країнами. Тут пропонували дехто з колег з фракцій внести сюди зміни. Як вам відомо, немає такої функції Верховної Ради Верховної Ради України вносити зміни до конвенцій міжнародних, тому ми маємо її проголосувати в тому вигляді, в якій вона надійшла до Верховної Ради України. І принагідно я хочу, до речі, зазначити, що в ці дні в Україні перебуває міністр закордонних справ Люксембургу Жан і вчора він разом з міністром закордонних справ, до речі, України, побували в Широкине, на власні очі побачили що відбувається на Донбасі. Дозвольте за це подякувати міністру закордонних справ Люксембургу за те, що насправді європейські наші колеги сьогодні не лише в Київ приїздять, коли хочуть побачити на власні очі що відбувається в Україні, а відвідують і схід. Я думаю, що це більше дає розуміння Європейському Союзу відносно того, що сьогодні робить Україна в тому числі і для захисту безпеки на європейському просторі, але і для проведення реформ. Прошу підтримати цю конвенцію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення, обговорення завершене. І я прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург (номер 0125) за пропозицією комітету в цілому. Отже, переходимо до голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати 0125 в цілому. Голосуємо, колеги.

Рішення прийняте. Колеги! Постанова прийнята. Закон прийнятий. Колеги! Тепер дуже коротко. В нас є шість законопроектів для включення в порядок денний. Ви знаєте, що Президент України вніс законопроекти як невідкладні. Для того, щоб ми їх змогли швидко розглянути і поставити в порядок денний, ми повинні їх включити в порядок денний сесії. Тому я прошу усіх зайняти робочі місця. Ці законопроекти були в порядку денному, я впевнений, що фракції з ними змогли ознайомитись, виробити по них рішення. І я прошу зараз, щоб ми швидко пройшли і прийняли по них рішення. Будь ласка, прошу займати робочі місця. І я ставлю спочатку на голосування для включення до порядку денного сесії. Ми зараз їх розглядати не будемо, це лишень включення в порядок денний сесії. Перший з них – це проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172). Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Це підтримка наших військовослужбовців. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Наступний – це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство. Теж внесений Президентом як невідкладний. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. 6175. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги. Закон, який стосується подвійного громадянства. За-234 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання Герой України. Хто не знає, цей закон необхідний, щоб ми змогли дати звання Герой України Герою Небесної Сотні Жизнєвському. Колеги, прошу проголосувати. Прошу підтримати 6174 включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні). Бюджетний комітет, 6143. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. Ми включали всі законопроекти, які були у нас на розгляді. За-241 Рішення прийнято. І наступний. Це теж бюджетний комітет. Проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування) 6161. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Будь ласка, 6161 прошу проголосувати. За-219 Рішення не прийнято. Я ще раз можу поставити. Воно близько до 226. Колеги, я ще раз поставлю. Сконцентруйтесь. Це урядова ініціатива. Колеги, прошу сконцентруватись. Я ще раз поставлю це на голосування і прошу зайняти робочі місця. Отже, проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, 6161. 6161. Це є ініціатива уряду, це є бюджетний комітет, Павелко Андрій Васильович. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії, лишень сесії. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги.

Колеги, ще раз поставлю, мене не обмежує право, але я буду ставити безкінечно. Я ставлю останній раз, оскільки бракує всього три голоси. Будь ласка, колеги депутати, займіть місця в залі, нам бракує кожен голос. Отже, я ще раз ставлю проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (6161), включення в порядок денний сесії. Кожен голос має значення, прошу проголосувати. 6161 – включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Немає голосів. 221, рішення не прийнято. І останній в цьому розділі – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" (номер 5316). Включення в порядок сесії, прошу проголосувати. За-209 Рішення не прийнято. Добре, колеги. Переходимо до наступних питань порядку денного. Колеги, у нас перший блок, на жаль, як завжди, він затягнувся. Це є блок фінансів і банківської діяльності. Ми переходимо до блоку питань фінансів і банківської діяльності. І першим в нас стоїть на порядку денному проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (номер 5361). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати і наш комітет, їхню довгу професійну роботу, яку вони вели для підготовки цього дня. За-198 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Демчака Руслана Євгеновича. Шановні колеги, сьогодні у першій половині сесійного дня передбачається розгляд законопроектів фінансового сектору для Комітету фінансової політики і банківської діяльності. Ваша підтримка є дуже важлива, так як фактично сьогодні буде підведено підсумок річної роботи нашого комітету. вашій увазі пропонується перший проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів за номером 5361, внесений більшістю депутатів нашого комітету. В Україні сьогодні неможливо офіційно розрахуватися за загальноприйнятими світовими платіжними системами, наприклад, такими як PayPal та інші. Натомість процвітає сірий ринок, у тому числі велика кількість діючих операторів зареєстровані на території країни-агресора. Законопроектом передбачається врегулювати ринок платіжних систем. Буде створено єдиний реєстр платіжної інфраструктури, у тому числі це унеможливить діяльність шахраїв та створення фінансових пірамід. Даним проектом передбачається внесення змін до Законів країни про платіжні системи та переказ коштів в Україні, про Національний банк України, про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. З метою удосконалення засад функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні упорядкування діяльності небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг, надання права банкам та небанківським фінансовим установам здійснювати випуск електронних грошей, удосконалювати порядок здійснення, гарантування платіжних систем та привести національне кримінальне законодавство до вимог європейського законодавства шляхом встановлення відповідальності суб'єктів переказу. Надати визначення терміну "платіжна система" відповідно до Директиви 2007/64. Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності підтримує даний законопроект. Науково-експертне управління підтримує в цілому та просить висновок Національного банку. У своєму листи Національний банк підтримує… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Враховуючи вищезазначене, пропоную підтримати проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (номер 5361) за основу. Прийняття даного законопроекту сприятиме подальшому розвитку ринку платіжних систем і переказу коштів в Україні, розширенню суб'єктного складу осіб, які проводять діяльність у цьому сегменті ринку фінансових послуг. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалка Сергій Вікторович. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Сьогодні ми швидко розвиваємось в напрямку IT-галузі, в тому числі у напрямку платіжних систем. Завдання держави не тільки бути в тренді а привести дане поле к європейським вимогам та захистити громадян від посягання злочинців на ці кошти. Нам важливо упорядкувати діяльність як банків, так і небанківських установ, визначити їх право на випуск електронних грошей. Неприпустимо, коли злочинці крадуть гроші, але не передбачено кримінальну відповідальність за такі злочини. Така відповідальність передбачена у всіх розвинутих країнах Європи не менш чим 1 рік. Наприклад, в Іспанії до 8 років, в Польщі до 25. В кінці лютого наш комітет розглянув цей законопроект та рекомендував Верховній Раді проголосувати його за основу. Але, враховуючи суспільне значення, після першого читання, ми пропонуємо зробити робочу групу куди б входили народні депутати, представники Національного банку, Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури, а також експерти цього ринку. Шановні народні депутати, я прошу вас підтримати даний законопроект за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу провести запис:

який, напевно, треба було прийняти багато років тому. Цей законопроект, зокрема щодо впровадження електронних коштів, дає можливість користуватися сучасними цифровими технологіями. Цей законопроект – це шлях до сучасних ринків для України. Електронні кошти в сучасному світі вже давно стали окремим засобом електронних розрахунків. Проте, підтримуючи цей законопроект в першому читанні, фракція "Об'єднання "Самопоміч" звертає вашу увагу на суттєві зауваження, які мають бути усунені при підготовці до другого читання, формулювання переобтяжливої статті 200 Кримінального кодексу України. Обов'язково має бути встановлена мінімальний статутний капітал установ емітентів електронних коштів. Відповідно до директиви ЄС ця мінімальна статутна вимога має містити не менше 350 тисяч євро. І найостаннє, унеможливлення обмеження конкуренції. Так, в пропонованому законопроекті зменшується з незрозумілих причин мінімальна обов'язкова кількість платіжних систем з трьох до двох, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України. Тому ми переконані, що ці зауваження мають бути усуненні в підготовці до другого читання і просимо, і закликаємо сесійну залу підтримати цей, безумовно, важливий законопроект для економіки України в першому читанні. Дякуємо. Дякую вам. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Шверк Григорій Аронович. 11:41:45 ШВЕРК Г.А. Прошу передати слово народному депутату Демчаку. Шановні колеги, фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує зазначений законопроект. Він надає можливість резидентам України здійснювати, отримувати плату за товари, роботи, послуги електронними грошима, випущеними резидентами та нерезидентами, а також за допомогою електронних грошей сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі, а також здійснювати благодійні добровільні внески. Також він дасть можливість упорядкувати діяльність небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг. А Національному банку України визначити вимоги до небанківських фінансових установ для отримання такої ліцензії, а також надати право небанківським фінансовим установам, які мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків здійснювати випуск електронних грошей та мати агентів, для цього ними буде відкрито рахунок в Національному банку. Це вперше, що тут нефінансовим установам дозволено напряму відкривати такий коррахунок в Національному банку, де на всю суму випущених електронних грошей будуть заведені реальні кошти для гарантії, для унеможливлення будь-яких шахрайських дій. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує цей законопроект і ми сподіваємося, що наш парламент продовжить такі такі процеси виходу України і відкриття для України нових ринків таких, як ринок електронних грошей і платіжних переказів, які широко розповсюджені зараз по всьому світі. Я хочу звернутись до виборців. Ми перепрошуємо, фракція "Батьківщина", що ми приймаємо участь в розгляді таких законопроектів, а не тих, які ви сьогодні очкуєте. На жаль, ми сьогодні розглядаємо законопроекти, які торкаються десь не більше, як 5 відсотків населення. Але по суті законопроекту хочу сказати, що фракція "Батьківщина" ще в 2011 році, Сергій Терьохін подавав законопроект, який врегульовував питання, які потрібні по заміщенню готівкових платежів безготівковими і провадження розвитку електронної комерції. На жаль, тоді як поданий від опозиції, він не був прийнятий. Законопроект 5361 не тільки не закриває правові прогалини у регулюванні ринку декларацій… грошей електронних, але і фактично руйнує державну державну монополію України на емісію національної валюти, створює численні підстави для можливих фінансових шахрайств в ухиленні від валютного контролю, суперечить Конституції 99-й статті, Закону "Про Національний банк". Також низка норм проекту суперечить базовим директивам Європейського парламенту і Ради Європи 2012-й і 2046-й. Крім того, статтями 1.13 проекту закону визначає, що електронні гроші – це оцінка вартості. Але як вимір чого, якого предмету чи послуги? Які зберігаються на електронному пристрої. Але на якому? Випускаються в обмін на кошти. Але на які кошти: національні, іноземні? Приймаються як засіб платежу платежу іншими особами. Питання: якими резидентами, нерезидентами? Перед ким та за якими підставами виникає таке грошове зобов'язання? Питань дуже багато. Ми звертаємо увагу на порушення суверенітету Національного банку.

пунктирно. Найнеприятніше є, що з Держказначейства, яка є бухгалтерія, каса Кабінету Міністрів, роблять можливість відкривати рахунки фізичним особам і випускати облігації. Цей закон треба відмінити, як економічно та юридично недолугий і відверто корупційний. Дякую.

адже він потребує доопрацювання, як зазначав мій колега, голова відповідного комітету, Сергій Рибалка. В той же час, я хотів би звернути увагу на те, що регулювання переказів це все дуже добре, але головне, щоб у людей було що переказувати. Тому що даний законопроект, не можна не погодитися з попереднім виступаючим, стосується максимум 5 відсотків населення України. Доведені до відчаю люди, до зубожіння люди, їх не цікавлять перекази, їх цікавлять зовсім інші речі. Я хотів би привернути вашу ситуацію зараз до того, що відбувається на Полтавщині. Зараз, прямо в ці хвилини, на місто Київ з села Лазірки Оржицького району рухається піша хода селян. Чому? Тому що їх труять, банально труять, в центрі села побудований протруйний цех зернових компанії "Кернел Груп", який належить олігарху Андрію Веревському і який труїть селян. В селі видохли бджоли, в селі хворіють люди, хворіють і мруть тварини. Я звертаюсь до голови Полтавської обласної адміністрації Валерія Головка, до Прем'єр-міністра України, до Президента: зупиніть, допоможіть селянам, зупиніть свавілля, зупиніть корумпованих чиновників, які допомагають баригам труїти українських селян, тоді у селян буде за що і що переказувати. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Прошу займати робочі місця переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання одна хвилина ще, Сергій Мельничук, одна хвилина, я перепрошую, я не помітив. І, за одно, депутати зможуть зайти в зал. Заходіть в зал, будь ласка, одна хвилина, Сергій Мельничук. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Група "Воля народу" буде голосувати в першому читанні за даний законопроект до другого читання ми внесемо поправку яка зараз конче необхідна, а саме, що стосується окупованих територій. Дані території все далі і далі від нас віддаляються, і потрібно, щоб заробітну плату не перераховували по карткам і там вони отримували в банкоматах в рублях, а щоб завозили українську гривню, щоб гривня все-таки українська ходила на окупованих територіях і український народ не забував, що таке Україна і що таке українська валюта. Дякую. Дякую. Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (номер 5361) за основу. За пропозицією комітету лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. зараз поставлю на повернення, колеги. Якщо не буде голосів, на повторне перше пошлемо законопроект. Прошу зайти всіх в зал, сконцентруватись. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю пропозицію повернутись до голосування за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів (номер 5361). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Колеги, голосуємо. Прошу проголосувати.

Є сенс ще раз поставити? Добре, колеги, поставлю ще раз, але я прошу і авторів, і комітет запросити депутатів просто, на моїх очах виходять з залу. Отже, колеги, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до розгляду за основу проекту Закону 5361. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення 5361. Прошу проголосувати.

Я поставлю, колеги, пропозицію наступну, яка є по Регламенту, на повторне перше читання у комітет. 5361 проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів повернути у комітет на доопрацювання, колеги. Я прошу підтримати. Це є компромісна позиція, я думаю, вона буде усіма підтримана. Отже, 5361 повернути у комітет на доопрацювання. Отже я ставлю 5361 повернути у комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, шановні колеги, в комітет на доопрацювання, 5361. Голосуємо!

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації… (4960 і 4960д). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-198 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Демчака Руслана Євгеновича. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати! Законопроект 4960 доопрацьовано комітетом і вручено подання про врахування його положень у доопрацьованому законопроекті 4960д. Тому вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації відмивання доходів (реєстраційний номер 4960-д). Даним проектом закону пропонується спростити процедуру по обов'язковому фінансовому моніторингу та таким чином покращення якості подання інформації саме за тими критеріями, які використовує у своїй роботі Державна служба фінансового моніторингу. Зазначені пропозиції підготовлені за результатами рекомендацій МВФ, які викладені в дорожній карті для Міністерства фінансів України та за погодженням В зазначених пропозиціях від МВФ Україну зобов'язано залишити для банків лише два критерії по обов'язковому фінансовому моніторингу. Запропоновані зміни відповідають затвердженій урядовій стратегії, яка передбачає зменшення кількості ознак обов'язкового фінансового моніторингу з метою подання інформації до Держфінмоніторингу в автоматичному режимі. Зазначені зміни націлені на перехід від кількісного аналізу до якісного, який передбачає зосередження уваги на подані операцій за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу шляхом зменшення кількості операцій, що подаються за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу та покращення якості подання інформації за критеріями внутрішнього фінансового моніторингу. При підготовці до першого читання нашим комітетом було враховано висловлені зауваження від інших комітетів та фракцій. Законопроект нами доопрацьований у частині, виключено визначення "професійне судження", яке було конфліктним. Приведено у відповідність до Закону України про запобігання корупції визначення "близьких осіб". Враховуючи зазначені доопрацювання, прошу від групи авторів підтримати доопрацьований консенсус... Прошу підтримати консенсусний варіант законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (реєстраційний номер 4960-д) за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Голова Комітету з питань фінансової політки Рибалка Сергій Вікторович, будь ласка. Шановний пне Голово, шановні колеги! В проекті Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Про що іде мова в даному законопроекті? Цей законопроект спрямований на приведення діючого законодавства до міжнародних норм ФA. В даному законопроекті ми пропонуємо зменшити загальну кількість документів для юридичних і фізичних осіб з 17-ти до 7-ми, для банківських установ – з 14-ти до 4-х. І головне, шановні колеги, ми пропонуємо підвищити планку автоматичного фінмоніторингу з 150-ти до 250-ти тисяч, що цілком очевидно в країні, де втричі відбулась девальвація гривні. Безумовно, в цьому законопроекті було багато пропозицій і питань, дві з них кричущі – це поняття "професійне судження", яке ми прибрали з цього законопроекту, а також відповідність цього законопроекту про Закон "Про запобігання та протидію боротьби з корупцією". На своєму засіданні наш комітет розглянув цей законопроект – і рекомендує Верховній Раді проголосувати його за основу. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я продовжую засідання на 15 хвилин. І прошу провести запис: два – за,

Демчаку прошу слово передати. Шановні колеги, фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує зазначений законопроект. І ми хочемо зазначити і звернутися до інших фракцій, особливо до фракції "Самопоміч", бо були у них зауваження на рахунок того, що із 17 пунктів залишилося тільки 7 пунктів для фінансового моніторингу. Але ті пункти, які були виключені, вони поглинаються тими всіма пунктами. І, наприклад, те, що було зауваження, наприклад, по моніторингу офшорних юрисдикцій, вони покриті вимогами моніторингу всіх зовнішньоекономічних операцій, не виключаючи в тому числі і ці позиції. Що стосовно стосовно моніторингу неприбуткових організацій, то хочу сказати, якщо в когось є зауваження на рахунок цього, що фактично Держфінмоніторинг захламляється інформацією, це іде інформація, в тому числі і по благодійним організаціям у великій кількості і в тому числі по релігійним організаціям, і це мільйони файлів, які зараз надсилаються на Державну службу фінансового моніторингу. І вони самі просять: сконцентруйте, будь ласка, цим законопроектом на вимоги по фінмоніторингу на тих пунктах, які дійсно потребують фінансового моніторингу, які будуть заходити до нас в автоматичному режимі і їхня робота буде набагато ефективніша. Сьогодні ця служба має багато повноважень, в тому числі призупиняти до місяця розгляд тих чи інших договорів, в тому числі блокування рахунків і це дуже дієвий метод, але за рахунок великої кількості непотрібної інформації вони не можуть ефективно проводити таку роботу. Тому, ще раз підкреслюю, що фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує цей законопроект і ми сподіваємось, що наш парламент також підтримає такі новації, які… 30 секунд, будь ласка. ДЕМЧАК Р.Є. … який сконцентрує роботу на якісних показниках на противагу кількісним показникам, які зараз є у старому законопроекті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Лаврик Олег Васильович від "Самопомочі". Шановні колеги, фракція "Самопоміч" справді підтримує концепцію такого законопроекту. Але в процесі підготовки до законопроекту вилучено справді дуже багато ознак, які не підпадають під фінмоніторинг. Однією з таких ознак, як вже сказав щойно колега, є ознака перерахування або отримання коштів неприбутковими організаціями. Але крім благодійних організацій, крім релігійних організацій, яких справді є велика кількість платіжних переказів, які здійснює фінмоніторинг, непотрібно забувати, що до неприбуткових організацій належать політичні партії. Невже ми вже ліквідували корупцію? Невже ми вже ліквідували в країні олігархічне наповнення коштів політичних партій, що ми знімаємо їх з фінансового моніторингу? Тому фракція "Самопоміч", підтримуючи цей закон, готова буде за нього проголосувати, якщо ми зараз під стенограму залишимо 11-ту ознаку фінмоніторингу: перерахування та отримання коштів неприбуткових організацій. Дякую. Мосійчук Ігор Володимирович, Радикальна партія. Колеги, через дві хвилини буде голосування. Прошу запросити депутатів в зал. Шановний український народе! Шановні колеги! Фракція Радикальної партії буде підтримувати за основу даний законопроект. Але в той же час хочу звернути увагу на те, що ми скільки завгодно можемо удосконалювати фінмоніторинг, але з впевненістю можна сказати, що він наразі відсутній абсолютно і взагалі. Тому що третій рік іде війна з російським агресором, в той же час третій рік в країні під австрійською парасолькою компанії "АМІК" працює російська компанія "Лукойл". Вона непросто працює, вона приховує податки. Наприклад, в минулому році вона показали мінус доходів, збитки 52 мільйона. Чи хтось в цьому залі, чи хтось з українців повірить, що сітка автозаправочних станцій може працювати собі у збиток? Ні, звичайно, але ж працює. Я щиро дякую колезі Андрію Левусу, Комітету з національної безпеки і оборони, які звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, з приводу діяльності російського "Лукойлу" під зонтиком "АМІК". Але, мабуть, є ще в цьому залі криша, яка допомагає уникати, а саме Сергій Льовочкін, який контролює менеджмент цієї компанії, російської компанії, яка заробляє гроші в час війни. І тому, коли ми говоримо про блокаду з окупованими територіями, то ми маємо говорити і про недопустимість російського бізнесу в Україні, який заробляє і на який купуються набої, якими вбивають українців. Слава Україні! Будь ласка, Ігор Луценко, одна хвилина. Міщенко, одна хвилина. І за дві хвилини голосування, колеги. Запрошуйте депутатів в зал. Шановні колеги! Фракція "Батьківщина" не буде підтримувати означені законопроекти. І, чесно кажучи, фракція "Батьківщина" у шоці від того, що пропонується. Довелося двічі прочитати оцю сентенцію щодо того, що операції з офшорами звільняються від фінансового моніторингу! Друзі, що це взагалі таке? Це що, офшоризація? Це конкретно законопроекти, котрі пропонують офшоризувати нашу економіку, звільнити будь-які операції з офшорами від контролю з боку відповідних органів! То виходить, це ті корупційні статки, котрі зараз заробляють на торгівлі з окупованими територіями, на дерибані активів знищених Гонтаревою банків, на газу. Все це виходить, піде зараз швиденько в офшори. І ніякі електронні декларації не допоможуть врятувати, зловити всі ці корупційні доходи. Ми категорично не готові підтримувати такий підхід. Крім того, хочемо зауважити, що ті, хто пропонують індексувати суми для моніторингу, вибрали абсолютно невірний технічний підхід. Тому що оптимально прив'язуєте до якогось "плаваючого" показника, а не просто фіксувати кожний раз. Верховна Рада України буде влаштовувати обговорення, на який коефіцієнт підвищувати ці показники. Тому має сенс прив'язати до якоїсь мінімальної зарплати або мінімального прожиткового мінімуму, або іншого "плаваючого" показника. Це технічно неправильний просто по суті закон. Тому фракція "Батьківщина" їх не підтримає. Дякую. Сергій Міщенко, Київщина. Шановні колеги! Шановні громадяни України! Я хочу звернути просто увагу всіх на норму закону, яку пропонується змінити. Візьмемо статтю 15 "Обов'язковий фінансовий моніторинг". Що зараз? Я зараз… обов'язковий моніторинг тих операцій по переліку Кабінету Міністрів на країни, які входять в офшори. Що пропонується? Нам замінити цей перелік на інший перелік, який стосується країн, які не виконують чи неналежно виконують рекомендації міжнародних організацій по відмиванню чи легалізації злочинних доходів. два переліки – вони різні. Тому що офшорний перелік – це один перелік. Інший перелік – це інший перелік. І вони не пересікаються. І тому мені, звичайно, відомо і всім відомо, що владі це вигідно, а чому опозиція за це – оце я не знаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, комітет згоден з цією пропозицією, яка звучала від "Самопомочі". Треба це озвучити? я під стенограму озвучу правку, яка озвучена фракцією "Самопомочі", для підтримки. І хочу зауважити на тому меседжі, який був на рахунок офшорів. Пункт третій врахує всі зовнішньоекономічні операції, всі – і офшори, і не офшори, в тому числі офшори. Просто саме визначення воно є ємкіше за те, що було. Тому, щоб ви не переживали. А тепер під стенограму. "Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу" доповнити пунктом "Перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією". Для того, щоб ми включили всі неприбуткові організації, в тому числі як було визначено сьогодні політичними партіями для фінансового моніторингу. Прошу в такій редакції підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до голосування, колеги. І я ставлю на голосування пропозицію комітету, комітет дав пропозицію 4960-д прийняти за основу. І я цю пропозицію комітету поставлю на голосування. Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації доходів основу. За основу з поправкою, яку озвучив з трибуни Демчак Руслан Євгенович під стенограму. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-187 Колеги, я поставлю наступну. Комітет на повторне перше читання. Буде така підтримана пропозиція? Я ставлю на голосування пропозицію направити у комітет на повторне перше читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати щоб ми не втратили законопроект, на повторне перше читання. 12:11:09 За-204 І остання пропозиція – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, щоб ми не втратили законопроект, я прошу вас всіх підтримати цю пропозицію, мені здається, вона є цілковито компромісна. Отже, повернути у комітет, повернути проект Закону 4960-д суб'єкту законодавчої ініціативи для доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-204 Рішення не прийнято. Таким чином проект Закону 4960 і 4960-д відхилені. Колеги, тепер, оскільки продовжили на 15 хвилин, попросили слово для виступу від Комітету з питань охорони здоров'я спільно з громадською організацією Ольга Богомолець, яка сьогодні проводить захід і акцію в парламенті. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, якщо я пані Олі дам час для виступу для повідомлень, щоб кожен з депутатів міг взяти участь у тому заході, який проводиться. Одну хвилину. Будь ласка, пані Оля, одна хвилина. Після цього буде оголошена перерва. 12:12:33 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, сьогодні Україна доєдналась до проведення Всесвітнього дня глаукоми. Взагалі в світі сьогодні понад 400 мільйонів незрячих людей, які не бачать світла, це практично ціла країна, як наша Україна. В Україні сліпих, незрячих людей майже 40 тисяч і глаукома є однією з тих причин, яка приводить до сліпоти. І сьогодні в українському парламенті і в українському суспільстві ми привертаємо увагу і я запрошую вас всіх зараз на другому поверсі тут, на столах, де проходить реєстрація кожен з вас, ваших помічників, працівників секретаріату може виміряти свій внутрішньоочний тиск для того, щоб запобігти глаукомі і для того, щоб дізнатись, власне, що може привести до цього захворювання, яке є абсолютно підступним, яке має безсимптомний перебіг і, яке приводить до сліпоти. Тому 80 відсотків сліпоти можна запобігти. Тому я закликаю всіх громадян України дбати про своє здоров'я, пам'ятати, що таке глаукома… Пам'ятати перші ознаки глаукоми і обов'язково хоча би раз в житті виміряти свій внутрішньоочний тиск. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Оля. я оголошую перерву на півгодини до 12:45. О 12:45 прошу всіх прибути в зал для продовження розгляду питань порядку денного.

Колеги, комітет вийшов з пропозицію, щоб ми розглянули його за скороченою процедурою. У нас попереду ще є дуже велика кількість важливих законопроектів. Поміж них це є законопроект по місцевому самоврядуванню 5520, поміж них це є і розподіл депутатів по комітетах. І я, колеги, просив би вас, також як і комітет, підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Якщо ми ввійдемо в годинний розгляд, ми просто можемо не встигнути пройти питання порядку денного, надважливі, які важливі для всіх фракцій. Тому, колеги, прошу приготуватись до голосування, зараз я поставлю першою пропозицію розгляд за скороченою процедурою і буду сподіватись на підтримку в залі.

прошу заходити в зал і займати робочі місця. Зараз ми перейдемо до 5592, але я буду пропонувати пропозицію комітету – розгляд за скороченою процедурою. І, колеги, справді прошу підтримати, бо попереду багато важливих законопроектів, які ми мали би розглянути. я прошу зараз проголосувати розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (5592) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати скорочену процедуру. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, ми перейдемо до розгляду за повною процедурою. Отже, прошу зайти в зал і зайняти робочі місця, хочу ще раз наголосити, що ми можемо не встигнути дійти до наступних важливих питань, до наступного важливого блоку. І тому я прошу підтримати розгляд проекту закону 5592 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Різаненка Павла Олександровича, будь ласка. Доброго дня, вітаю, шановні колеги! Народний депутат Різаненко, голова підкомітету з цінних паперів та фондового ринку Комітету фінансової політики та банківської діяльності. Сьогодні вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу) (реєстраційний номер 5592 від 23.12.2016 Авторський колектив цього законопроекту включає депутатів трьох фракцій та однієї групи: БПП, "Народний фронт", "Самопоміч", "Воля народу". про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо розкриття інформації на фондовому ринку) передбачено внесення основних змін до Цивільного, Господарського кодексів, законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", "Про банки і банківську діяльність" та внесення похідних змін до інших 22 законів. Так, зокрема, зазначеним законопроектом передбачається: перше – з метою розкриття інформації на фондовому ринку удосконалення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку та впровадження диференційованого підходу щодо обсягу та періодичності розкриття емітентам інформації на фондовому ринку. Розширення переліку можливих способів розкриття інформації на фондовому ринку, в тому числі і за допомогою послуг авторизованих осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а також відміна обов'язковості публікацій в друкованих виданнях. Зобов'язання підготовки емітентам як складових частин річної інформації про емітента звіту керівництва та звіту про корпоративне управління. Запровадження обов'язків та процедур розкриття інформації про зміну володіння пакетом акцій, розмір правового значення, який передбачений законом та впровадження механізму розкриття такої інформації емітентам та іншими учасниками фондового ринку. Друге. З метою вдосконалення порядку емісії цінних паперів, зміни до порядку емісії цінних паперів та вдосконалення вимог щодо оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів та допуску їх до торгів на регульованому фондовому ринку, а також визначення винятків, при яких оформлення проспекту не вимагається. Приведення вимог до мови та змісту інформації, яка повинна міститись у проспекті у відповідності до норм законодавства Європейського Союзу. Третє. З метою розширення можливостей для залучення капіталу, комплексне врегулювання запровадження механізму можливості прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії. Удосконалення функціонування органів публічного акціонерного товариства, зокрема, наглядової ради та її комітетів з питань призначень, винагород, аудиту у відповідності до світових стандартів та актів Європейського Союзу. Прийняття закону дозволить удосконалити процес емісії цінних паперів та системи розкриття інформації на фондовому ринку з врахуванням вимог норм законодавства ЄС з метою підвищення захисту прав інвесторів та інших учасників фондового ринку. Забезпечити прозорість структури власності публічних акціонерних товариств та підвищити рівень поінформованості інвесторів про діяльність емітентів. Збільшити інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів до українських емітентів внаслідок запровадження цивілізованих європейських правил розкриття інформації на фондовому ринку та корпоративного управління, а також належного рівня контролю за дотриманням зазначених правил зі сторони держави. Спростити процедуру приватного розміщення цінних паперів та зміну типу акціонерного товариства. Передбачити створення умов для альтернативного фондового торгівельного майданчика так званої багатосторонньої торгівельної системи (БТС). Головне науково-експертне управління пропонує за результатами розгляду в першому читанні проект прийняти за основу з наступним доопрацюванням до другого читання. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримує прийняття даного закону за основу в першому читанні з наступним доопрацюванням до другого читання. Національний банк України концептуально підтримує прийняття законопроекту. Враховуючи зазначене, Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності 7 лютого 2017 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу. Після прийняття парламентом законопроекту в першому читанні у комітеті буде створена робоча група, яка доопрацює проект до другого читання.

Ні-ні, це будуть запитання до вас.

"іноземний емітент". Хто не розуміє, на мою думку особисту, я колись також очолював цей підкомітет по цінним паперам, це робиться виключно під російські компанії, які сюди зайдуть потім на наш ринок і, як кажуть, будуть вже воювати не лише на Донбасі, а і проти нашого фондового ринку. Тому я звертаюсь до всіх свідомих громадян тут в залі, які є, і депутатів, щоб ми не підтримували цей закон, направлений на розвиток агресора. Тому дуже цікаво звідки, взагалі, взявся цей "іноземний емитент" в цьому законі. Дякую вам. пана Яценка, що у нас режим купівлі акцій іноземних компаній потребує в дійсності ліцензування відповідно ніхто ліцензію отримати Національного банку на придбання акцій іноземної компанії не зможе. Тому ваші застереження вони, скажімо так, занадто консервативні, і про це мова не йдеться в цьому законопроекті. Дякую вам. Можете сідати. І запрошую до слова співдоповідача… А, це ви й були і від комітету? Пане Павле, ви були і від комітету, так? Це був виступ і як автора, і як представника від комітету. Тому ми переходимо до обговорення. Прошу народних депутатів підготуватися. Зараз будуть виступи від фракцій. Прошу провести запис на виступи від депутатських фракцій.

Запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва. 13:03:01 СОБОЛЄВ Є.В. Пані головуюча, я одразу попереджую, я буду говорити не про тему законопроекту. Річ у тому, що хлопці, яких поліція відпустила після вчорашнього затримання у Кривому Торці, вони наново повторно затримуються поліцією на блокпостах Донецької області. Оскільки у них немає мобільних телефонів, грошей і інших особистих речей, величезне прохання зараз зробити звернення від парламенту до міністра внутрішніх справ з вимогою припинити тактику скотського поводження із людьми, які захищали цю державу. Людей треба доправити до адвокатів і до лікарень, бо частина з них побиті, а не тримати на блокпостах. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. по цьому закону, на мою думку, не лише вводиться поняття "іноземного емітента", щоб вивести на український ринок російські компанії, ну, наприклад, щоб вони заходили і потім, фактично, з'їли, як з'їли вони банківську систему України майже, а ще й пропонуються, наприклад, такі речі, які будуть сприяти рейдерству. Так пропонується, щоб загальними зборами акціонерного товариства право приймати рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі та це зауважує науково-експертне управління, тобто іншими словами це призведе до рейдерства. Тому я звертаюсь до всіх фракцій, давайте не будемо підтримувати цей законопроект, який, насправді, не розвиває фондовий ринок, а фактично буде нищити українську економіку. Дякую за увагу.

Майже за Шевченком: хто баригує, хто блокує, хто бикує, хто блефує. Шановні колеги, подивіться самі на себе, подивіться на цей зал. Нікому, виходить, в цій країні, нікому в парламенті не потрібна фінансова і банківська сфера, нікого це не цікавить, зал напівпорожній. Але ж питання не тільки в фінансово-банківській сфері, питання в тому, що своєю бездіяльністю, своєю дурістю і тим, що зараз відбувається, по суті, запускається самознищення української держави. По суті, зараз ми демонструємо українському суспільству неспроможність відповідати на виклики, на виклики у воюючій країні, на виклики, які потребують рішення саме в цьому залі. А тому рішення переноситься, прийняття їхнє, на вулиці, площі, залізничні рейки і тому подібне. тому всьому, що відбувається саме тут, в українському парламенті, в українському уряді – на Банковій. Тому що самознищення держави, яке, на жаль, вже запущене, можна зупинити тільки на площадке українського парламентаризму. Пригадаємо, що в 2004-му, в 2014 році саме в цьому залі зупинялось знищення держави, саме в цьому залі приймались історичні рішення, які рятували українську державу від загибелі. Зараз плюється не тільки на банківсько-фінансову сферу, питання якої ми розглядаємо, і жодне не розглянуте, плюється на саму українську державу, плюється тими, кого делегував український народ вирішувати найбільші виклики, які постали перед нашою нацією і державою. Схаменіться, горе буде! Люди бачать все, і люди не пробачать. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Руслана Демчака. Шановні колеги, все-таки на хвилі песимізму я хотів би сказати трішки більш такі оптимістичні речі. Я впевнений, що є ядро депутатів, які хочуть міняти країну, які роблять це. Можливо, нас мало. Я хотів би всіх сьогодні долучити до того, щоб ми створювали новий ринок. Ринок капіталів – він по своєму об'єму може бути такий, який банківський ринок. Чому у нас це не працює? Риторичне наче запитання. Тому що у нас не захищені права інвесторів. Ті інвестори, які заходять, так само це стосується як і газового ринку, це стосується як і інших напрямків життєдіяльності, Україна зараз не впровадила європейські стандарти роботи на ринку цінних паперів. І тому, про яке ми можемо говорити рейдерство? Закон направлений на те, щоб створити прозорий фондовий ринок, запровадити чесні правила у сфері цінних паперів. Зокрема, тут прописані нові вимоги до оприлюднення інформації про зміну власників пакетів акцій. Ми говоримо про відкриття, і зробили це, власників банків. Ми говоримо про відкриття власників телеканалів. Для чого? Для того щоб засоби масової інформації, для того щоб ринок був прозорим. І це основна задача зараз цього законопроекту – зробити прозорим фондовий ринок. Цей закон вносить норми Директиви MiFID 2, щоб ви розуміли, що ця директива, це фундамент фінансових ринків Європейського Союзу. На її основі існує єдиний ринок інституційних послуг, що значно підвищує конкурентоспроможність ринку європейських і європейських. І відповідно, коли ми зможемо це впровадити ……. сюди прийдуть інвестори, сюди прийде капітал, ми запустимо ринок капіталу. Тому гармонізація нашого законодавства із подібними нормами, це не лише реальна реформа фондового ринку, а і можливість долучитися до ринку Європейського Союзу та залучити іноземні інвестиції у сфері цінних паперів. які б не були нагальні проблеми, я вважаю, що нам потрібно, знаєте, як на палці крутити ще одну тарілку розвитку ринків, які у нас недорозвинуті, який дає Україні залучити інвестиції, підняти економіку, бути успішними і ця успішність, вона переможе ворога. Тому я дуже прошу консолідуватися, знайти голоси в парламенті і підтримати цей закон за основу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Прошу. Я хочу звернутися до пані головуючої. Ми зараз в цю хвилину розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації по фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталів). Без сумніву, даний законопроект заслуговує на увагу і його варто було б підтримати. Але давайте ми подивимося зараз що відбувається в залі. мало того, що сьогодні коаліція не може навіть назбирати 150 голосів за розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою, то на цю хвилину у виступах з чотирьох виступаючих лишень дві особи говорили по суті даного законопроекту, двоє решта говорять про блокаду, говорять про Авакова, говорять про все, що інше. Я звертаюся до головуючої з наступною пропозицією. Неодноразово в тому залі головуючий переривав виступаючих від "Опозиційного блоку", виключали мікрофон за те, що говориться не по темі. То у мене до вас є пропозиція. Якщо ви сповідуєте принцип парламентської справедливості, то, будь ласка: або всім підряд, в тому числі і своїм однопартійця виключайте мікрофон за те, що вони говорять не по темі; або тоді давайте приймемо абсолютно інше рішення. У нас вже сьогодні не тільки п'ятниця вихідний, не тільки середа вихідний для депутатів, а сьогодні і вівторок після 12-ї години депутатський корпус неспроможний професійно розглядати дані законопроекти. Ще раз кажу, якщо виступаємо за те, щоб розвивати державу, якщо коаліція така патріотична, дайте хоча би 150 голосів за розгляд за скороченою процедурою, тоді ті три хвилини можна буде використовувати для того, щоб обговорювати питання. А так ви говорите про все що хочете і черговий раз замилюєте людям очі, а потім говорите блокада, розганяють

Виступи від фракцій завершилися. Ми переходимо до виступів від народних депутатів. Прошу народних депутатів провести запис. Перепрошую. Ще є виступи від фракцій. Прошу Олександра Кужель, народний депутат від фракції "Батьківщина". Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Щодо законопроекту щодо внесення змін по деяких законодавчих актів щодо розкриття інформації на фондовому ринку. Ну, по-перше, на наш погляд дуже великі передані необмежені повноваження Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Вони визначають порядки, наявності, где без критериев. Наведу частину повноважень, які вони мають на затвердження нормативно-правових актів, це порядок емісії, обсягу, погашення, скасування, реєстрація випуску конвертованих облігацій підприємств щодо багатосторонньої торгівельної системи. Я маю надію, що депутати читали, ну, не всі. Це я показую, який обсяг цього законопроекту. Але вводиться нова система. Це десь такий своєрідний аналог фондової біржі, яким пропонується щодо них умови започаткування, функціонування цих багатосторонніх торговельних систем, умови отримання ліцензій

13:15:09 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, виступи від фракцій завершені. Колеги, у мене є прохання. Зараз у нас є розділ виступів від депутатів. Давайте максимально лаконічно його пройдемо, колеги. Я дуже прошу, щоб ми змогли лаконічно пройти. Щоб ми встигли розглянути ті питання. І я хочу наголосити, що станом на зараз вже фактично, якщо я не помиляюсь, є рішення по

Лаврик – від "Самопомочі". Будь ласка, Олег Васильович. Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". Справді, даний закон потребує ще доопрацювання. ті зауваження, які говорили колеги з інших фракцій, їх можна доопрацювати і до другого читання. І ті зауваження, які має фракція "Самопоміч" до цього законопроекту, також будуть будуть там включені. Але я зараз хотів би говорити про інше. Ми сьогодні говоримо про розвиток ринку капіталів. Ми сьогодні говоримо про розвиток фондового ринку. зацікавлення депутатів до галузі взагалі немає. Немає тому, що сьогодні Україна веде війну з окупантом, веде війну з Російською Федерацією. І я хочу запитати наших колег депутатів, а чи врегульовує цей закон існування фондового ринку на непідконтрольній Україні території. Ні, напевно, не врегульовує. Тому, пане головуючий, така ситуація в залі буде дуже довго, до тих пір, поки ми не повернемося до основного закону – Закону про окуповані території. І тільки після цього можна розглядати всі інші законопроекти в цьому залі. Дякую. Прошу передати слово депутату Левченку. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Законопроект має в собі декілька позитивів, декілька позитивних новаторських ідей, але дуже часто відбувається в цьому залі, в ньому також замішана купа недопрацювань або відверто абсолютно неправильних положень. Наприклад, передбачена у проекті заміна у понятті "пайові цінні папери" (стаття 195 Цивільного кодексу України), того, що ці папери засвідчують участь у статутному капіталі, на те, що вони передбачають внесення власником таких цінних паперів або майна в капітал емітента, суперечить загальному визначенню цінних паперів у статті 194 цього кодексу, згідно з яким цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, які, зокрема, посвідчують грошове або майнове право. Також у законопроекті пропонується надати право здійснювати емісію цінних паперів не тільки на підставі проспекту емісії, але на підставі рішення про емісію цінних паперів. Однак на відміну від поняття "проспект емісії", яке передбачає його оприлюднення, рішення про емісію є документом, доступним лише Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. І до того ж наділяється правом встановлювати порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням публічної пропозиції таких цінних паперів в процесі їх емісії. І запропоноване в проекті непублічне розміщення емісіїцінних паперів публічним акціонерним товариством може негативно позначитись як на залученні нових інвесторів до акціонерних товариств, так і на захисті їх прав. Так само у законопроекті пропонується доповнити, додати новий термін "багатостороння торгівельна система", яка розуміється, зокрема, як частина, сегмент ринку фінансових інструментів, яка управляється оператором багатосторонньої торгівельної системи. Проте, реальних визначень і правил поведінки такої багатосторонньої торгівельної системи у законопроекті не прописується, чим лишається величезна правова прогалина. Також у законопроекті є звітний період для складання проміжної інформації про емітента, згідно із законопроектом, має визначатися безпосередньо… Перепрошую, тобто законопроект пропонує, щоб звітний період для складання проміжної інформації про емітента визначався Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але це необґрунтоване збільшення їх повноважень, і такі речі мають визначатися не Національною Національною комісією, а безпосередньо саме, власне кажучи, законом. І останнє, на що я хотів би звернути увагу. У змінах до статті 38 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пропонується встановити, що проспект з цінних паперів іноземного емітента оформлюється або англійською мовою, або або державною мовою. Це абсолютно неправильно, тому що в Україні має бути безпечно, хай воно буде англійською мовою, але має бути обов'язково також, як мінімум, офіційний переклад українською державною мовою. Це абсолютно логічно, для того є вся суть публічної місії для того, щоб всі українці мали можливість почитати, що відбувається. у першому читанні, в принципі, цей законопроект можна підтримати, але без виправлення оцих помилок до другого читання і відвертих недопрацювань, у другому читанні в такому варіанті за нього голосувати неможна. Тому у першому читанні голосуємо, але подаємо поправки до другого читання і вимагаємо, щоб вони були підтримані. Дякую. Довбенко Михайло Володимирович. Шановні колеги, у сучасній економіці залучити додаткові фінансові ресурси для того, щоб можна було пожвавити роботу підприємств є вкрай важливим. І треба сказати, що банківська система України у тій ситуації, в якій вона сьогодні знаходиться, вона не здатна продукувати ту важливу функцію, яка є для того, щоб ми могли залучати кошти для кредитування підприємств і пожвавлювати економіку. Тому і ми, співавтори цього законопроекту, запропонували поліпшити законодавство для того, щоб можна було залучати ресурси через емісію цінних паперів і таким чином можна було би дати можливість для пожвавлення економіки. питання в нашій сесійній залі про те, що деякі є ризики від того, що можуть зайти російські емітенти на цей фондовий ринок. суть всього законопроекту і практично всі параграфи і статті спрямовані на те, щоб ми могли підкреслити саме підвищення прозорості в цій частині фондового ринку. І, я вважаю, що весь механізм, який тут виписаний і дає можливість чітко прослідкувати буде такий ризик реалізований чи не буде. Ще одне. Звучало зауваження про те, що дуже багато повноважень на себе перетягує Національна комісія цінних паперів фондового ринку. Колеги, я хочу уточнити, що таке поняття "дуже багато"? Звичайно, що до другого читання ми зможемо розібратися, що таке дуже і , що таке багато. Саме і є процедура двох читань, щоб ми могли чіткіше виписати положення і те, що тут виписано в механізмах цього законопроекту. Тому, я вважаю, що цей законопроект є досить технологічним, досить непростим, об'ємним. Я хочу, щоб ми пошанували роботу всіх тих спеціалістів, фахівців, експертів, які долучалися до підготовки цього документу. документ дає можливість нам стати на якісно новий рівень для того, щоб ми працювали не тільки з зовнішніми інвесторами, але і внутрішніми інвесторами більш прозоро, більш зрозуміло і давали можливість залучати той ресурс, який сьогодні знаходиться під матрацами чи під подушками, а це дуже велика сума. Тому я прошу всіх підтримати цей законопроект, проголосувати за основу з тим, щоб ми в комітеті могли доопрацювати його і підготувати до другого читання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завжди хочемо реформ. У нас є нова прогресивна команда Комісії по цінним паперам і фондового ринку. Сьогодні в залі у нас є голова, член комісії, які сидять зараз в ложі Кабінету Міністрів, і це люди, які живуть цим ринком, які, можна сказати, альтруїсти, вони розуміють його. І сьогодні дуже багато було тут популістичних гасел, які абсолютно не відносяться до ринку цінних паперів, фондового ринку. І я би хотів, щоб ми дали їм можливість реформувати цей ринок, щоб капітал прийшов сюди. Я вже сьогодні говорив, що для інвестора дуже важливо є те, щоб він розумів, те, що він купляє, воно має цінність, що він може його продати в будь-який момент. Тому цей закон дає можливість Комісії по цінним паперам регулювати об'єм подання інформації емітентами, періодичність подання цієї інформації, залучення міжнародних інформаційних агентств таких, як Reuters, Bloomberg для того, щоб ця інформація була доступна, для того щоб ринок фондовий в Україні жив по європейським, по світовим правилам. Я не бачу жодної причини не підтримати цей законопроект, не дати можливість реформувати цей ринок. Що стосовно підвищення повноважень комісій, то ми завжди кричимо, що має бути сильна держава, має в державі бути порядок. Так хто ж їх має робити? Якщо є цей спеціалізований ринок, є комісія, де призначені туди уповноважені представники, то якраз вони і мають мати ці повноваження, щоб регулювати і регулювати їх по засадах Європейського Союзу. І вони це сьогодні нам пропонують, пропонують, щоб ми підтримали їх у цьому. Тому що ті повноваження, що вони були, вони вже є устарівшими і вони є, ну, знаєте, архаїчними стосовно розвитку ринку фондового ринку. І хотів би дати зауваження, тому що такі є, там, що щось про росіян говорили. Навпаки якраз відкриття про кінцевих бенефіціарів всіх власників відкритих акціонерних товариств, дасть можливість побачити хто ж там кінцевий власник, можливо, там є і росіяни. Тому я не хотів би, щоб ми тут спекулювали і, знаєте, такі завідомо непрохідні гасла сюди викидали для того, щоб такий правильний і якісний законопроект ми заблокували. Тому виважено, давайте дамо можливість Комісії по цінним паперам реформувати ринок. Давайте підтримаємо цей законопроект. Шановні колеги! В цьому законопроекті вже чітко пише Науково-експертне управління, що назва не відповідає його суті, а суть його дуже проста, ще раз кажу, щоб завезти російський капітал сюди, на наш фондовий ринок і його зарейдерити фактично. Тому от я звертаюсь до колег з "Самопомочі", ну не можна з одного боку, вибачте, але блокувати ОРД/ЛО, а з іншого боку голосувати за цей законопроект, ну, це фактично така ж сама боротьба іде з Україною лише шляхом фінансових таких от інструментів. Тому всі, хто вважає себе, вибачте, що я так кажу, але нормальною людиною, яка живе в Україні, а не в Російській Федерації, він не може за цей законопроект голосувати. Я звертаюсь до всіх ще раз, уважно вчитайтесь в нього, що таке іноземні емітенти і так далі, і так далі. Друзі, ну не можна його приймати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми завершили обговорення блоку від народних депутатів. Зараз заключне слово буде голови комітету і перейдемо до прийняття рішення тому я прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал і прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. І до слова запрошується голова Комітету з питань фінансової діяльності Рибалко Сергій. Будь ласка. 13:28:34 РИБАЛКА С.В. Шановні колеги! Мені дуже прикро, що сьогодні, ми так і не зможемо розглянути в черговий раз питання і законопроекти фінансового банківського сектору. Ми пропонуємо і зміни до Конституції стосовно Національного банку, і Закон про Національний банк, який би підвищував прозорість, довіру до банківської системи. На жаль, як я бачу, багатьох колег сьогодні не цікавлять питання фінансово-банківського сектору. Скажіть, будь ласка, а як ми будемо відновляти довіру до банківської системи, як ми будемо запускати реальне кредитування реального сектору економіки, коли сьогодні народних депутатів, на жаль, не цікавлять ці питання. Питання кредитно-експертного агентства, яке ми проголосували у двох читаннях, сьогодні у підвищеному стані. Питання інших законопроектів теж сьогодні не розглядаються. На минулому тижні ми відправили, як я кажу, на смітник законопроект про ломбарди і ломбардну діяльність. Ринок в 16 мільярдів гривень, на жаль, сьогодні на законодавчому рівні не врегульовано. І сьогодні бабуся, яка останні свої зуби, я перепрошую, понесе в ломбард, вона невідомо, побачить цей ломбард 5 квадратних метрів, який десь в переході стоїть, чи не побачить, бо місцева влада вночі може його знести. Ще два законопроекти, які ми сьогодні не змогли проголосувати, про фінмоніторинг. Сьогодні всі люди, які попадають під автоматичний фінмон зі 150 тисячами, пропонували на 250, так і не змогли ми проголосувати, і залишиться в цьому стані. Законопроект про електронні гроші, я вважаю, що за цим майбутнє, сьогодні ми не змогли проголосувати і цей важливий законопроект, привести його до європейського стану і стандартів, а також не проголосувати за відповідальність, кримінальну відповідальність тих злочинців, які електронні гроші можуть забрати у наших громадян. Тому ми порадилися з нашим комітетом, ми вирішили після цього законопроекту зняти інші законопроекти для того, щоб ми мали можливість фахово продискутувати і для того, щоб ми мали дійсно підтримку в парламенті. І мені б дуже хотілося, щоб така фахова дискусія, яка у нас відбувається кожного тижня у нашому профільному комітеті, така ж фахова дискусія Дякую вам за увагу. Будь ласка, запросіть депутатів в зал, прошу всіх зайняти робочі місця. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу) (номер 5592). Пропозиція комітету прийняти за основу, лишень за основу ми зможемо всі поправки і застереження, які були до даного законопроекту, врахувати між першим і другим читанням. Тому, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати 5592 за основу. За основу. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги.

Я поставлю на повернення. Прошу запросити депутатів в зал, колеги. Будь ласка, запросіть в зал тих хто є в кулуарах. Я прошу і голову комітету і автора законопроектів помогти запросити депутатів в зал. Отже, зараз я поставлю на повернення, прошу зайняти робочі місця. Отже, колеги, я можу ставити? Я ставлю пропозицію повернутись до питання про прийняття за основу проекту Закону 5592, прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати за повернення.

По Регламенту я можу ставити на повернення до розгляду необмежену кількість разів, Регламент цього не обмежує, повідомляю для тих, хто тим цікавиться. Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, я поставлю наступну пропозицію на повторне читання в комітет. Отже, прошу приготуватись, зараз поставлю ще раз на повернення голосування за основу, якщо не буде голосів, я поставлю наступну пропозицію передбачену Регламентом в комітет на доопрацювання. Прошу максимально змобілізуватись, прошу сконцентруватись і я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до голосування за основу проекту Закону 5592, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу голосувати.

Отже, колеги, я останній раз поставлю, третій, – я ставлю весь час три рази, коли є голосів близько, – але це буде останній раз після того буде наступна пропозиція, колеги. Отже, прошу всі сконцентруватись, прошу всіх зайняти робочі місця я ставлю на голосування пропозицію, повернутись до голосування за основу проекту закону 5592. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до голосування за основу. Колеги, хто стоїть там на проході… Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Я ставлю наступну пропозицію на голосування повернути в комітет на повторне перше читання. І я прошу підтримати пропозицію повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу всіх підтримати, колеги, це компромісна пропозиція для всіх, там можна буде доопрацювати. Прошу підтримати пропозицію повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо. 227 – "за", рішення прийнято. Отже, колеги, я хочу нагадати вам, що я обіцяв, як тільки рішення регламентного комітету буде про розподіл народних депутатів членами комітетів Верховної Ради України, я відразу запропоную його в зал на розгляд. Тому я прошу всіх зараз сконцентруватися, особливо тих народних депутатів, які довший час вже чекають цього рішення, зараз я поставлю пропозицію, щоб це питання ми зараз поставили у порядок денний. Я дуже прошу всіх запросити в зал і приготуватися. документи ж є, воно ж у порядку денному є. Зараз буде доповідати голова комітету, але це питання є у порядку денному, просто воно стоїть трошки пізніше. Зараз я пропоную, щоб ви його перенесли і поставили зараз у порядок денний. Ми вже маємо рішення регламентного комітету. Голова комітету буде доповідати по всім пропозиціям, які надійшли від народних депутатів. Тому, колеги, прошу сконцентруватися, зараз ставлю на голосування пропозицію, щоб питання про обрання народних депутатів України членами комітетів Верховної Ради України ми поставили на розгляд зараз. Якщо буде достатня кількість голосів, ми відразу перейдемо до цього питання. Отже, прошу підтримати пропозицію, щоб ми кадрове питання про обрання народних депутатів України членами комітетів Верховної Ради України зараз поставили на розгляд Верховної Ради України. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати. За-226 Рішення прийнято. Колеги, тепер ми можемо переходити до його розгляду, цього питання. Перш за все…

Отже, переходимо до розгляду даного питання. І я прошу підтримати розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Шановний Голово, шановні колеги народні депутати! Комітет з питань Регламенту на своїх засідання розглянув і підтримав заяви народних депутатів, які не входять до складу будь-якого комітету, вніс на розгляд Верховної Ради відповідні проекти а саме: розглянути заяви народного депутата України члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Севрюкова Владислава Володимировича про обрання його членом Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Шверка Григорія Ароновича про обрання його членом Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Народного депутата України, члена депутатської групи "Воля народу" Мельничука Сергія Петровича про обрання його членом Комітету з питань охорони здоров'я. Народного депутата України, члена депутатської фракції Політичної партії "Народний фронт" Підберезняка Вадима Івановича про обрання його членом Комітету з питань транспорту. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Бригинця Олександра Михайловича про обрання його членом Комітету з питань національної безпеки і оборони. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Карпунцова Валерія Віталійовича про обрання його членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Білоцерковця Дмитра Олександровича про обрання членом Комітету з питань бюджету. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Білозір Оксани Володимирівни про обрання її членом Комітету з питань європейської інтеграції. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Мепарішвілі Хвича Нодаровича про обрання його членом Комітету з питань бюджету. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Єдакова Ярослава Юрійовича про обрання його членом Комітету з питань аграрної політики, земельних відносин. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Немировського Андрія Валентиновича про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії… Колеги, давайте, щоб були зачитані всі постанови, ще 2 хвилини надамо, щоб всі знали в залі, за що ми голосуємо. Будь ласка, 2 хвилини, Павло Пинзеник. Отже, заява народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Богдана Руслана Дмитровича про обрання його членом Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики, ядерної безпеки. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Велікіна Олега Марковича про обрання його членом Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту, туризму. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Даніліна Владислава Юрійовича про обрання його членом Комітету з питань Регламенту, організації роботи Верховної Ради України. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Дубіля Валерія Олександровича про обрання його членом Комітету з питань бюджету. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Одарченка Юрія Віталійовича про обрання його членом Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Ричкової Тетяни Борисівни про обрання її членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Саврасова Максима Віталійовича про обрання його членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Народного депутата України, члена групи "Воля народу" Шахова Сергія Володимировича членом Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Бендюженка Федора Володимировича про обрання його членом Комітету з питань свободи слова, інформаційної політики. Народного депутата України, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Буглака Юрія Олександровича про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції. Народного депутата України, члена депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юзькової Тетяни Леонідівни про обрання її членом Комітету з питань правової політики і правосуддя…

Прошу дати можливість завершити зачитати всі постанови. ПИНЗЕНИК П.В. Комітет також розглянув заяви позафракційних народних депутатів України і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо обрання народних депутатів України: Констанкевич Ірину Мирославівну членом Комітету з питань науки і освіти, Шевченка Віктора Леонідовича членом Комітету з питань економічної політики, Микитася Максима Вікторовича членом Комітету з питань бюджету. Для стенограми. У зв'язку з цим, пропонуємо зняти з розгляду такі проекти постанов Верховної Ради України, реєстраційні номери: 3255, 3256, 3258, 4013, 4418, 4692, 4817, 4819, 4820,

6065, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185 та 6186. Дякую за увагу. Колеги, є потреба обговорювати? Давайте: два – за, два – проти, прошу провести запис.

або півтора року, як я та мій колега Владислав Севрюков склали присягу народних депутатів. Того ж дня ми написали заяву про включення нас в Комітет зі свободи слова та інформаційної політики. Ну, з моєї точки зору, півтора року, ну, це занадто великий термін для того, щоб хоч якесь рішення з цього питання прийняте. У мене є велике прохання: давайте проголосуємо за прийняття цієї постанови. Дякую дуже. Данченко Олександр Іванович. Знімає. Від Радикальної партії Чижмарь Юрій. 13:47:17

Народного депутата України, мою шановну колежанку Тетяну Леонідівну Юзькову фракція Радикальної партії делегує на посаду секретаря Комітету з питань правової політики, а не члена цього комітету, оскільки квота секретаря відійшла до нашої фракції. Зараз секретарем цього провідного комітету під керівництвом видатного юриста всіх часів і народів Руслана Князевича працює наш однопартієць мій заступник Андрій Лозовий. Ми пропонуємо секретарем комітету обрати Тетяну Юзькову від фракції Радикальної партії. Не менш розумного, не менш талановитого, не менш патріотичного Андрія Лозового ми пропонуємо перевести до Комітету з питань аграрної політики, де наша квота, де зараз працює за нашою квотою тушка Вітко, який сидить у цьому залі. І лише за цієї умови фракція Радикальної партії буде голосувати. Інакше ми голосувати не будемо, тому що ви хочете нас просто обмежити в можливості захищати інтереси фермерів, інтереси селян. Сьогодні в Комітеті з питань аграрної політики, на жаль, немає представника фракції Радикальної партії. Символ Радикальної партії – це вила, ми хочемо, щоб ці вила людей годували, щоб у кожному селянському дворі була корова, були порося, були гуси і кури. І тому в парламенті треба проводити політику на створення робочих місць для селян, щоб село годувало селян. Не землю дерибанити, а дати фермерам дешеві кредити, можливість обробляти свої ділянки, щоб селянські сім'ї і селянські діти були нагодовані. І Радикальна партія має таку політику… Підтримуючи постанову, прошу передати слово керівнику фракції Максиму Бурбаку. Шановні колеги! Фракція "Народного фронту" буде підтримувати. Тому що врешті-решт наші депутати не повинні бути заручниками політичних ігор. Але хочу сказати від профільного комітету, в якому працюю я. Це Комітет з питань у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Прикро, що в цьому комітеті зараз працює лише п'ять депутатів. Від фракції "Самопоміч" нікого нема, від фракції "Батьківщина" нікого нема. Зате, як вони ллють сльози на трибуні, це треба подивитися. Просимо вас, шановні голови фракцій! Може, ще буде час для того, щоб врешті-решт свої квоти в такому потрібному комітеті заповнити. Тому що бувають такі часи, що нема кворуму, а треба дуже багато питань соціального захисту учасників бойових дій владнати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Отже, всі. Ні, ще, будь ласка, від "Батьківщини" Іван Крулько, одна хвилина. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я хотів би відкинути закиди про те, що "Батьківщина" в якихось комітетах не представлена. Насправді фракція "Батьківщина", яке найменшою в цьому парламенті, фізично не може бути представлена у всіх комітетах. Тому що нас всім складом менше, ніж комітетів в парламенті. Нас 20 народних депутатів. Тому не потрібно тут видавати бажане за дійсне. А самі приходьте на роботу і працюйте, будь ласка, великі фракції. Бо завдяки вам якраз кворуму на комітетах дуже часто і немає. Дякую. Колеги, зараз я прошу, колеги, заходити в зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз надаю ще слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. І, колеги, я дуже прошу консолідуватися під час цього голосування. Будь ласка, пані Ірина. 13:51:44 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, дійсно, ми маємо парадоксальну ситуацію, яка виникла вперше за 25 років існування українського парламенту, коли більше року наші колеги не мають права працювати на їх основному місці роботи. А основне місце роботи це є саме комітет. В цьому залі сидять великі знавці Регламенту і ті фракції, які щодня закликають президію дотримуватися Регламенту. Так от Регламент говорить про те, що головним місцем роботи депутата є саме комітет. Тому я хочу звернутися зараз до всіх фракцій парламенту проголосувати за цю постанову, яка є компромісною. Ще раз підкреслюю, що ми не голосуємо за керівництво комітетів, а тільки за розподіл, ми не голосуємо за перехід депутатів з комітету в комітет, а тільки за розподіл тих шановних колег, які мали нещастя пройти в парламент пізніше, ніж ми з вами. І тому дуже важливо, щоб, ви знаєте, ну не було такого, що ми до корови ставилися краще, ніж до народного депутата України. Давайте дамо все-таки можливість депутатам працювати в комітетах. І підтримуємо зараз цю позицію. Звертаємося в першу чергу до тієї фракції, яка говорить

Колеги, ще не виступала група "Відродження". Яценко, одна хвилина. І прошу запрошувати депутатів в зал. Будь ласка, Яценко. Шановні колеги, дійсно, ми мусимо проголосувати цю постанову. Тому що наші колеги мають бути в комітетах і працювати згідно законів про статус депутата Але ми підтримуємо це рішення. Але хочу нагадати, що два вже роки Україна не як європейська країна, а тоталітарна фактично, тоді переділила всі портфелі в комітетах Верховної Ради, і опозиція не отримала жодного комітету. Цього немає в жодній європейській країні чи в США, чи в Канаді, яку сьогодні ми голосували. Тому ми підтримуємо зараз, але ми наполягаємо поновити парламентську справедливість і зробити так, щоб комітети до кінця цієї сесії були переголосовані, тому що всі в цьому парламенті представляють людей, тут немає людей случайних, як то кажуть. Тобто, якщо людина тут сидить в парламенті, значить вона підтримана народом України, тому ми маємо представляти у комітетах весь народ України, а не його частину. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу зараз уваги і прошу заходити в зал. Я закликаю усіх до відповідальності і відділити політичні дискусії від виконання обов'язків народними депутатами. Ви просто перед голосуванням подивіться в очі тим народним депутатам, які прийшли у Верховну Раду України для того, щоб активно і дієво працювати. Вони не мають права голосу на своєї комітетах, вони не мають можливості навіть мати робоче місце для того, щоб виконувати свій обов'язок. Вони з різних фракцій і напевно всі фракції мають у своєму складі тих депутатів, які не змогли отримати право повноцінно працювати. І тому я дав доручення, щоб ми винесли постанови лишень призначення і розподіл по комітетах тих нових наших колег, які прийшли недавно у парламент і які сьогодні не мають змогу повноцінно виконувати свої обов'язки. Давайте ми відкладемо політику у бік, а зараз просто виконаємо свій обов'язок і підтримаємо наших колег депутатів і проголосуємо за цю постанову, яку підготував комітет. І тому я прошу усіх приготуватись до голосування. Кілька разів це питання провалювалось, я сподіваюсь, сьогодні і зараз ми зможемо консолідовано вийти на рішення парламенту. Отже, колеги, ставлю на голосування пропозицію про обрання членами комітетів Верховної Ради України народних депутатів відповідно до їх заяв, які підтримані Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, про що доповів нам перший заступник комітету Павло Васильович Пинзеник, і скасування тих постанов, які ним були перераховані з трибуни Верховної Ради під стенограму. Прошу народних депутатів проголосувати, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо! Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. 240 – "за". Рішення прийняте. Прошу Апарат Верховної Ради України разом з комітетом оформити відповідну постанову за наслідками прийнятого рішення. Вітаю всіх колег народних депутатів, які сьогодні змогли нарешті бути оприділеними до відповідних комітетів. Вітаю, колеги! Вітаю, Оксано! Отже, шановні колеги, ми змогли прийняти важливі рішення. Зараз згідно Регламенту у нас перерва на дві години. я оголошую ранкове засідання Верховної Ради закритим. І прошу всіх о 16-й годині прибути в сесійний зал для продовження нашої роботи. Будь ласка, о 16.00 чекаю всіх у залі. Дякую вам. Дякую